Новопостъпили питания за периода от 24 януари до 30 януари 2020 г. от: - народния представител Антон Кутев към Деница Сачева, министър на труда и социалната политика, относно резултатите от Плана за изпълнение на Националната стратегия за хората с увреждания за периода 2019 – 2020 г. Следва да се отговори в пленарното заседание на 7 февруари 2020 г.

Следва да се отговори в пленарното заседание на 7 февруари 2020 г. Писмени отговори за връчване на народните представители от: - министъра на околната среда и водите Емил Димитров на шест въпроса от народните представители Георги Стоилов и Иван Димов Иванов; - министъра на околната среда и водите Емил Димитров на въпрос от народните представители Весела Лечева и Георги Стоилов; Стоилов; - заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика Марияна Николова на въпрос от народния представител Теодора Халачева; - министъра на околната среда и водите Емил Димитров на въпрос от народния представител Манол Генов; Генов; - министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на въпрос от народния представител Георги Гьоков; - министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на въпрос от народния представител Надя Клисурска; Клисурска; - министъра на културата Боил Банов на въпрос от народните представители Кристина Сидорова и Александър Симов; - министъра регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на въпрос от народния представител Кристина Сидорова; Сидорова; - министъра на здравеопазването Кирил Ананиев на въпрос от народния представител Валентина Найденова. Продължаваме с въпрос към госпожа Марияна Николова – заместник министър-председател по икономическата

Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Заместник министър-председател! Съгласно приватизационния договор за продажбата на 70% от капитала на Параходство „Български морски флот“ ЕАД, сключен на 8 август 2008 г. между Агенцията за приватизация – продавач, и „Кей Джи Маритайм Шипинг“ АД – купувач, купувачът се е задължил в 10-годишния период след сключване на сделката да изпълни следните две основни изисквания: Първо, съгласно чл. 7, т. 2 от Договора да поддържа средносписъчна численост на плавателния състав от 2851 души през 2019 г. до не по-малко от 2360 души на 31 декември 2018 г. Това задължение на купувача е с драстично неизпълнение, като още в края на петата година от подписването на договора са освободени над 90% от заетите.

За целия период, съгласно договорените задължения, купувачът е заплатил на Агенцията за приватизация неустойки в размер на общо 5 млн. 706 хил. лв.

но и това изискване е в драстично неизпълнение от страна на купувача. Според предоставените от него отчети на Агенцията за публичните предприятия и контрол наличният тонаж е едва 896 207.

какви конкретни мерки е взела българската държава и лично Вие, която сте оторизирана да следите този процес, за да се гарантира плащането на неустойките в полза на българския бюджет? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Гечев. Имате думата за отговор, уважаема госпожо Николова.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 Шипинг“ АД се е задължил за срок от 10 години след приключване да осигури дружеството да поддържа предложената от него средносписъчна численост на плавателния състав съгласно представената социална програма, която е Приложение D към Договора. При неизпълнение на задължението купувачът дължи на продавача неустойка в размер на 100% върху минималната работна заплата за страната за всяка договорена, но незаета бройка численост на плавателния състав за съответния отчетен период. Размерът на задължението за поддържане на средносписъчна численост на плавателния състав по отчетни периоди съгласно Приложение G към Договора и съответното изпълнение в резултат на извършения следприватизационен контрол по представени от купувача данни и отчетени документи за 10-годишния период от 14 август 2008 г. до 31 декември 2018 г., както и начислените неустойки и платените от купувача, са както следва: 2008 – 2009 г.

дедуейт. Това е тежестта, с която даден кораб може да бъде натоварен, включително чрез корабите на дъщерните дружества на дружеството. След извършен преглед и анализ на представените от купувача документи от страна на Агенцията е констатирано, че средноаритметичната стойност на дедуейт на корабите на дружеството и на дъщерните му дружества за 10-годишния отчетен период, изчислен въз основа на представените от купувача годишни справки, възлиза на 896 хил. 207 лв. 97 ст. За неизпълнение на задължението за поддържане на средногодишен общ тонаж на корабите на купувача „Кей Джи

за доброволното им плащане изтече на 14 октомври 2019 г. В рамките на срока за доброволно плащане дължимата сума не е платена и от страна на Агенцията за публичните предприятия и контрол са предприети правни действия за защита на държавния интерес. Агенцията на основание предвидената в приватизационния договор

844 хил. лв. 96 ст. На основание предявения иск е образувано дело. Към настоящия момент тече и срок за отговор на исковата молба от страна на ответниците. Следва да се посочи, че преди изтичане на срока за доброволно изпълнение – 14 октомври 2019 г., Джи Маритайм Шипинг“ АД предяви срещу Агенцията установителен иск за недължимост на начислената му неустойка. По иска е образувано арбитражно дело № 134 от 2019 г., по описа на Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата.

Уважаеми господин Председател! Уважаеми колега Николова, ясно е, че купувачът грубо е нарушил приватизационния договор и фактически е съсипал един цял отрасъл

Ние сме пропуснали милиони лева в социалното осигуряване, не е създаден национален продукт и отчисление към бюджета за стотици милиони лева, съсипано е българското корабостроене, на тази основа и кораборемонтната дейност, след като е съсипан и отрасълът, пропуснати са поръчки на малки и средни фирми, свързани с този бизнес за милиони. Госпожо Николова, аз искам Вашето уверение,

ние от левицата ще следим всяка секунда на процедурите и поведението на българските институции, за да не съдействат те, евентуално, да се измъкнат някои хора от плащането на неустойките. В заключение, предайте, където трябва, в това число и на министър-председателя: когато група акционери или акционер се съдят с българската държава и не си изплащат 53 милиона, ако обичате, да не се явявате с тях на вечеринки, на банкети и да им давате думата. Когато се разплатят с българската държава, тогава ще им дадете възможност да обясняват. А сега, ние оставаме да следим всяка стъпка на държавните институции за защита на българския интерес. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН Желаете ли реплика? Не. Благодаря Ви. Преминаваме към въпросите към госпожа Теменужка Петкова – министър на енергетиката. Въпрос от господин Иво Христов относно лиценз за изграждане на АЕЦ „Белене“. Заповядайте, господин Христов.

Уважаеми господин Заместник-председател, уважаема госпожо Петкова, уважаеми колеги! Госпожо Министър, Националната електрическа компания все още не е изпратила необходимия доклад относно параметрите за Проекта АЕЦ „Белене“, за да може Агенцията за ядрено регулиране да издаде лиценз за нейното изграждане. Това обявиха преди дни от Агенцията в Годишния си отчет за 2019 г. Искам да припомня, че точно на 1 октомври 2019 г. в качеството си на министър на енергетиката гарантирахте, че до края на годината или най-късно в началото на следващата 2020 г. Агенцията за ядрено регулиране ще лицензира Проекта за изграждане на АЕЦ „Белене“ с оглед промените в законодателството и изискванията на Европейската комисия. На пресконференцията, която визирах по-горе, стана ясно, че освен формално запитване за нужните документи от Националната електрическа компания няма представени никакви реални действия за подновяване на процедурата за лицензиране. Във Ваши публични изяви Вие нееднократно сте споменавали за засилен инвеститорски интерес към АЕЦ „Белене“. При преговорите с потенциални инвеститори етапът за издаване на лиценз за Проекта е изключително важен, защото намалява риска и повишава цената на бъдещата електроцентрала. Без лиценз попадаме в обратната хипотеза – с по-ниска цена, и с по-голям риск. Затова, уважаема госпожо Министър, настоявам за отговор: защо Националната електрическа компания не е предприела процедурни действия за лицензиране изграждането на Проекта АЕЦ „Белене“, кои са причините да се бави и кой е отговорен? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Христов. Имате думата за отговор, госпожо Министър.

въпросът, който поставяте, е актуален с оглед на това, че към настоящия момент е в ход процедурата за избор на стратегически инвеститор за Проекта АЕЦ „Белене“. Както Вие споменахте, както и аз многократно съм споменавала, интересът към реализацията на този проект от

За нас е важна затова, защото ще ни даде много по голяма тежест и много по-голяма възможност в хода на преговорите да отстояваме един по-голям процент на участие в този проект, от друга страна, ще даде възможност на инвеститорите да бъдат сигурни и да имат яснота по отношение на това, което ще се реализира. Така че този процес наистина е необратим и е много важно да се случи. Сега ще Ви запозная с цялата хронология на събитията до настоящия момент: на 6 декември 2018 г. Агенцията за ядрено регулиране уведоми Националната електрическа компания и Министерството на енергетиката, че с оглед приетото Решение № 447 от 29 юни 2018 г. на Министерския съвет, с което отмени Решение № 250 от 29 март 2012 г., следва да се приеме, че към момента са отпаднали правните и фактическите пречки осъществяването на Проекта да продължи и процесът на лицензирането му по реда на Закона за безопасното използване на ядрена енергия може да продължи от фазата на одобряване на техническия проект на съоръжението. В писмото се посочва, че във връзка с тази фаза са извършени голям обем от действия. Проектът за изграждане на АЕЦ „Белене“ е изготвен и предоставен в Агенцията за ядрено регулиране заедно с междинен отчет за анализ на безопасността през 2008 г. и в продължение на няколко години са направени необходимите анализи, оценки и експертизи. В писмото се посочва още, че при практическото подновяване на действията относно реализацията на Проекта в процеса на лицензиране би следвало да се отчетат извършените досега действия и в рамките на същата процедура да се извърши нова оценка на Проекта от гледна точка на действащите към момента изисквания – това са новоприетите и актуализирани нормативни актове и стандарти в областта на ядрената енергетика. Такава актуализация би могла да бъде направена само от проектанта,

си действащи договорни отношения. В тази връзка е необходимо Националната електрическа компания да проведе преговори, в това число и процедура по реда на Закона за обществените поръчки, за да възложи тези дейности. Във връзка с горепосоченото писмо на Агенцията за ядрено регулиране от Националната електрическа компания на 5 април 2019 г. е депозирана молба за становище относно продължаване на дейностите по одобряване на техническия проект на АЕЦ „Белене“ с цел издаване на заповед по чл. 40 от Наредбата за реда за издаване лицензи и разрешения за безопасното използване на ядрена енергия. С протокол № 22 от 13 септември 2019 г. Съветът на директорите на измени инвестиционната програма на дружеството и възложи на изпълнителния директор да утвърди актуализацията с цел обезпечаване на средства за възлагане на процедурата по реда на Закона за обществените поръчки. Процедурата е с предмет: „Изготвяне на оценка за съответствие на документацията, разработена за изграждане на Проект АЕЦ „Белене“ с актуалните нормативно-технически изисквания по безопасност и изготвяне на концептуални проектни решения“.

е назначена комисия, която да изготви документацията за провеждане на процедура на договаряне, без предварителна покана за участие по реда на Закона за обществените поръчки с посочения по-горе предмет. Документацията е изготвена – срокът е бил до 30 януари 2020 г. В рамките на вчерашния ден документацията е изготвена и предадена в Съвета на директорите на Националната електрическа компания за приемане и одобряване на тази документация и съответно

и тогава ние ще имаме необходимост от този лиценз. Очакваме това да се случи след подаването на обвързващи оферти, което ще стане през втората половина на тази година.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Петкова, благодаря Ви за отговора. Два елемента са важни. Първо, защо е допуснато да изтече срокът на предишната лицензия и едновременно с това не е била подготвена процедурата за ново прелицензиране, при положение че се намираме в такъв много важен невралгичен момент? Второ, кога точно ще изтече срокът, в който ще имаме вече лицензиране на площадката на „Белене“? Трето, както и Вие самата казахте в отговора си, лицензирането играе пряко по отношение на ключовите параметри за обвързващи оферти и има ли такива, между другото, от кого точно по отношение изграждането на

защото ако бъдат потвърдени най-лошите предположения на така наречения Зелен пакт, АЕЦ „Белене“ може да се яви заместващата мощност, която да замени в една или друга степен излизането на част или изцяло на въглищните централи. Не дай боже, такова нещо да се случи! Така че, първо, кога ще бъде точният срок, в който ще бъде получено лицензирането, и второ, защо въобще е допуснато забавяне, защото това се явява много важен елемент от преговорите с потенциалните инвеститори? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря Ви, уважаеми господин Христов. Имате думата за дуплика, госпожо Министър.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 който продължава – лицензията не е съществувала, за да е загубила своето действие. Това е процес, който в момента трябва да бъде довършен. Както прочетох и в писмото на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) до Министерството и до Националната електрическа компания, АЯР ни информира, че още през 2008 г. е предоставен целият набор от документи и е извършена огромна част от работата по процеса по лицензиране на проекта. Но тази работа е спряла с решението за спиране на проекта, защото на практика се обезсмисля. Така че това, което ще направим сега, е да довършим този процес – да се направи всеобхватен анализ по отношение на нормативната уредба, която се е променила оттогава до настоящия момент, за да видим съответствията на проекта спрямо нея. Това ще направи Агенцията за ядрено регулиране и тук не става въпрос изобщо за изтичане на лицензия. По отношение на лицензирането на площадката на АЕЦ „Белене“ – площадката е лицензирана, така че там проблем няма, няма проблем с изтичане на лицензията на площадката. Знаете, има изградена цялата необходима инфраструктура за реализацията на проекта. Там нещата са са такива, каквито трябва да бъдат. Що се отнася до това дали има обвързващи оферти – съгласно процедурата до края на днешния ден е срокът за подаване на потвърждения, че тези компании, които ние сме включили в кратката листа, ще подадат обвързващи оферти. В рамките на днешния ден ще изчакаме, за да видим окончателно кои от тези пет компании ще потвърдят, че ще подадат обвързващи оферти. Интересът към проекта е голям и това, че участват такива компании, е е гаранция и надежда, че той ще бъде реализиран. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря Ви, уважаема госпожо Петкова, за участието в днешния парламентарен контрол. Поради възникнал неотложен ангажимент министърът на вътрешните работи господин Младен Маринов няма възможност да участва в днешния парламентарен контрол, за което народните представители Васил Антонов Продължаваме с отговорите на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, като преминаваме към процедура за един отговор на два въпроса. Първият е от народните представители Анна Славова и Евдокия Асенова – относно предстоящото през месец май национално външно оценяване за IV клас по български език и литература.

в края на месец май предстои да се проведе националното външно оценяване в края на ІV клас по български език и литература. Вече са утвърдени както правилата, така и механизмът за неговото провеждане. Тази година регламентът за оценяване много се доближава до начина, по който се провеждат матурите в VІІ и ХІІ клас. Инструкциите на Министерството предвиждат аудиозапис на диктовка, която да замени учителя и учениците да пренасят от бланка с въпросите отговорите на отделен лист. Тези нововъведения предизвикаха вълна от недоволство както сред началните учители, така и сред родителите на четвъртокласниците. В тази връзка са и техните опасения, че, първо, във всяко едно училище няма висококачествена аудиотехника и учениците няма да имат достатъчно време за упражнение по новия формат на провеждане на националното външно оценяване. Въпросът ми към Вас е следният: какви са целите на Министерството на образованието и науката при въвеждането на този нов модел на национално външно оценяване и защо се

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Този път абсолютно съм сигурна, че ще се вместя в двете минути, защото госпожа Асенова и госпожа Славова ме улесняват в представяне на мотивите, поради които задаваме тези въпроси. Всъщност те са породени от разговорите ни в много училища в страната с колеги начални учители предимно, както и с част от родителите. Бих допълнила само, че Ви моля по-подробно за промените, пред нас да кажете какви точно са те.

Стандартът за оценяване на резултатите от обучението на учениците урежда общите положения, които се прилагат за всички национални външни оценявания, които Законът за предучилищното и училищното образование предвижда в края на ІV, VІІ и Х клас, като описва, наред с целите, и учебните програми, и задължителните компоненти в изпитите, и съответните комисии, и длъжностните лица, които са ангажирани с изпитите. В този смисъл регламентът за провеждане на националното външно оценяване четвъртокласниците се доближава до регламента за провеждане на националното външно оценяване за седмокласниците. С това се цели обективност, единни правила и еднакви условия за всички ученици при провеждането на националните външни оценявания. Всичко това е разписано в Наредба № 11 след публикуването за едномесечно обсъждане и в сила преди началото на учебната година – в този смисъл не може да се твърди, че се въвежда в навечерието на провеждането на националното външно оценяване в ІV клас. Въпреки това, отчитам, че не е акцентирано върху върху аудиозаписа – чисто формално, това не е част от утвърдения преди началото на учебната година формат, изкомуникирано е на така наречените годишни срещи преди началото на учебната година, но допускаме, че при един такъв подход на комуникация е нормално до една част от от учителите да не е стигнала информацията за този акцент или за тази промяна. Един от аспектите на равнопоставеността е създаването на условия всички ученици да покажат уменията си при еднакви условия и да бъдат оценени обективно. За тази цел и диктовката, като елемент от изпита по български език и литература на националното външно оценяване в ІV клас, ще бъде предоставена на училищата на аудиофайл – това е в духа на всички международни стандарти за провеждането на изпити. По този начин, освен възможността да се избегнат говорни проблеми, неточна комуникация и неподходяща сила на гласа при отделни учители, се създават условия диктовката да е прочетена при изпълнение на съответните методически изисквания за четене и диктовка и с темп, съобразен с възможностите на учениците в ІV клас. Отбелязването на отговорите на учениците върху бланка за отговори пък е свързано с начина на оценяване, при което отговорите на въпросите с избираем отговор ще се оценяват електронно, като по този начин ще се оптимизира процесът и ще се намали административната тежест на училищата, в които до настоящата година техническо лице внасяше ръчно отбелязани от учениците отговори. Нещо повече, оценяването на задачите с отворен отговор ще се осъществява дистанционно в електронна среда от учители от цялата страна. Що се отнася до опасението, че училищата може да нямат необходимата техника и да не успеят да се справят с пускането на аудиофайл, трябва да се отчита многообразието от възможности за възпроизвеждането на звуков файл чрез различни технически устройства и да се има предвид, че системата в продължение вече на пет години получава, получава, размножава и пуска файлове в залите по време на провеждането на изпитите след VІІ клас. Предвидили сме и ситуации, при които поради непредвидени обстоятелства би се наложило диктовката да се чете от учител, като за целта от всяко регионално управление по образованието ще бъдат определени такива лица. подкрепа на работата на началните учители в ІV клас са подготвени аудиофайлове с диктовка, както и примерни бланки за отбелязване на отговорите, за да могат учениците да се упражняват и на самия изпит да се чувстват спокойни и уверени. Тези материали ще са в училищата, или в началото на втория учебен срок, и съм убеден, че времето до изпитите е достатъчно за адаптиране към изискванията. В началото на втория срок е предвидено обучение на близо 1500 начални учители за оценяване на отворените въпроси на двата изпита от националното външно оценяване. Националното външно оценяване след ІV клас няма елиминаторен характер за нито един ученик и не следва да предизвиква притеснения. Диктовката ще бъде съобразена с нивото на учениците, ще има ясна дикция, няма да се изисква слагането на пунктуационни

като едни евентуално по-лоши резултати на някое училище по никакъв начин няма да ощетят училището – напротив, всички училища и всички учители имат нужда от обективни резултати, които да им позволят да направят по-добра диагностика на на знанията, на трудностите, на резултатите на учениците. Дългосрочно това, от което имаме нужда за оценяване на ниво училище, е така наречената оценка на добавената стойност или на приноса на развитието на всяко едно училище. Дори да има

Там резултатите от външното оценяване в ІV клас ще бъдат входни, за да направим такава оценка – нещо, което е заложено в Закона за предучилищното и училищното образование, пък и е необходимо да стимулираме училищата да работят нас ни трябва обективно външно оценяване, съпоставимо като резултати, съпоставимо като условия, при които се провежда. Не трябва това външно оценяване в ІV клас да притеснява родителите и учениците всяка една система има обикновено след три или четири години външно оценяване, както има и вътрешно оценяване впрочем, има текущи оценки. Оценяването е част от процеса на процеса на образование. Това, което отчитаме, е, че имаме пропуск в комуникацията. 23 хиляди начални учители имаме в системата. Нямаме пряк канал за комуникация с всеки от тях. От срещите, които сме направили, мога да кажа, че до голяма степен сме разсеяли кажа, че до голяма степен сме разсеяли техните притеснения. За съжаление, не можем да го направим с всички учители. Правим среща в по-голям формат следващата седмица, на 7 февруари – с повече учители. Надявам се, че и техните опасения – аз поне, където имах възможност да говоря с учители, сме провели този разговор и мисля, че опасенията не са толкова големи. Външното оценяване ще става оттук нататък – това, което говорим, че то трябва да бъде ориентирано към меренето на умения, означава, че то ще бъде по-малко предвидимо от гледна точка на неща, които ще се мерят в него. Тоест ще изисква по-малко заучаване и в този смисъл дори някой да не е упражнявал диктовката на аудиофайл, диктовката на аудиофайл, това е едно умение, което рано или късно всеки от нас изгражда. Дори сега да започнат да правят упражнения учителите, има няколко месеца до външното оценяване. Благодаря.

Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми господин Министър! Аз, честно казано, съм, меко казано, изненадана – ще си позволя да кажа, от технократския Ви отговор. Говорим за стандарти, комисии, длъжностни лица, намаляване на административната тежест, при положение че тук става въпрос за едни 10 – 11-годишни деца. В тези променени правила – само да направя една реплика: с началните учители категорично не е коментирано нищо освен думите „промени ще има в началото на годината“, когато сте ги събирали. Какви промени обаче – сега го казвате, през месец януари. Това, че имат време да упражняват аудиодиктовката – извинете, Вие сега казвате, че изработвате примерните файлове и ще ги пускате. Ние сме вече месец февруари! Националното външно оценяване е през месец май. Това означава учителите да изоставят целия друг материал и да започнат да упражняват аудиодиктовката, която, повярвайте ми, за едни 10 – 11-годишни деца е нещо много различно от диктовката на учителя, с който те са свикнали от четири Прехвърлянето на отговори на друг лист. От Вашия отговор разбирам, че е само с цел намаляване на административната тежест и начина на проверяване. Ама мисли ли някой за тези деца, които трябва да го правят? Казвате, че няма да има проблем с техниката. Не става въпрос дали ще има техника, която да да пусне аудиодиктовката. Става въпрос дали тази техника ще бъде… Обяснението, че правим аудиодиктовка като нововъведение, е обективност, единни правила и еднаквост. Кой Кой ще гарантира еднаквостта на помещенията, в които звучи аудиодиктовката и качеството на самите устройства, които ще я пресъздават? Не е ли по-лесно да се доверим – защото излиза, че ние нямаме доверие на нашите начални учители и затова даваме на една техника възможността да диктува, не е ли по-лесно да оставите учителите да диктуват и да вкарате квестори, като толкова не им вярвате? заключение от всичко това: Вие казахте, че не била задължителна, че няма облигаторен характер. Обяснете ми, не чух от Вашия отговор целта на това национално външно оценяване, къде са анализите от последните 13 години, откакто е въведено? Къде са

целта на цялото това национално външно оценяване, както е записано в Закона, е разработване на политики и мерки за повишаване качеството на обучение. До момента няма нито един публичен анализ на изминалите национални външни оценявания. До какви изводи водят резултатите? ВИГЕНИН: Благодаря, уважаема госпожо Славова. Имате думата за дуплика, господин Министър. Надявам се да успея да засегна всички въпроси, които поставихте допълнително, с риск да се повторя от изложението преди малко. Диктовката е възпроизвеждане на умения. Ние не можем да подготвим децата, когато мерим умения с точно определени знания. Натрупването на знания, в случая в начален етап, трябва да доведе до формирането на умения те да те да възпроизвеждат текст от диктовката. Не можем да искаме всяко едно нещо да са го учили точно по същия начин, както ги изпитваме, ако искаме да минем към меренето на умения. Убеден съм, че

по който трябва да е в класната стая. Мислим ли за децата? По начина, по който ми зададохте въпроса, едва ли не разбирам, че образованието не трябва да има оценяване, или не трябва да има усилие. Да, образованието и изпитите изискват усилие от страна на децата. Не можем да кажем, че тези усилия са в някакъв непосилен размер. Помещенията са много по-еднакви, отколкото дикцията, темпът, с който евентуално биха диктували различните учители. Диктовката от запис ще бъде направена по всички правила, като ще се чете изцяло веднъж, после на смислови части, с повтаряне, бавно, за да няма притеснение за пунктуацията. Не може да се изисква от децата да слагат пунктуационни знаци, при положение че не са ги учили. На записа ще са отбелязани пунктуационните знаци, които трябва да се поставят, записът ще бъде по правила с един прочит, с разделяне на сложни изречения на смислови части, с повторения. Аз не бих си позволил да говоря от името на всички начални учители. Вие го правите и смятате, че всички начални учители са против или имат притеснения. Мненията са различни. Дори онзи ден госпожа Найденова, която участва в разговор с колеги от Министерството, мисля, че до голяма степен видя добрите намерения, или поне това бяха нейните думи: „Видях добрите желания на Министерството и още един път благодаря. Няма причина да не спрем подписката.“, бяха нейните конкретни думи. Благодаря, господин Министър. Имате думата за реплика, госпожо Анастасова. Господин Председател, господин Министър, колеги! Изслушах отговора Ви, господин Министър, и искам да поставя въпроса и коментара по малко по-друг начин. начин. Убедена съм в добрите намерения на Министерството и се питам, защо голяма част от учителите и немалка част от родителите проявяват съмнение към мотивите на МОН за въвеждане на тези промени? И отговорът не е различен за различните сфери, за съжаление, защото учителите, като част от обществото ни, изобщо не вярват на институциите, не вярват на Министерството. Защо не вярват? Защото смисълът на националното външно оценяване е с направените анализи да се открояват причини за негативни или позитивни резултати, и да се предприемат съответните мерки. Колежката, която говори преди мен, е права, че години наред това не се случва, или, най-малкото, това не е публично, или, най-малкото, не се казва: поради открити такива и такива проблеми, ние правим такива и такива промени.

то дава възможност за анализ на ниво училище, най-вече за отчитане на индивидуалния напредък на самите ученици.“ Да, то дава и такава възможност, но най-важната цел на националните външни оценявания според мен е точно, за да даде ориентир на Министерството за негови бъдещи политики. Години наред бяхме свидетели, че точно тези учебни програми, най-вече това тежко учебно съдържание и този невъобразим начин на поднасяне на учебния материал, доведе до това, че – както аз обичам да казвам, ние отказваме децата от училище още в начален етап. Аз съм с две ръце за промени в националното външно оценяване. Тези промени са наложителни. Или МОН ще прави съответни анализ и изводи и ще предприема последващи компетентни мерки, или в противен случай националното външно Не мога да преценя, ако оставите този вариант, дали децата ще се справят с аудиофайловете и с пренасянето на отговорите. За това трябва да питате и да чуете колегите начални учители и вероятно да дадете достатъчно време на децата да свикнат с това. Ще приветствам обаче въвеждането на външни квестори при националното външно оценяване в IV клас, защото са известни недотам почтени и добри педагогически практики, в които на децата се оказва нерегламентирана помощ, което изкривява… Опитвам се да приключа, което изкривява резултатите от оценяването. Няма спор, че резултатите и качеството на обучението трябва да се мерят на вход и изход. Изключително съм доволна да чуя това и е крайно време да го направим, за да може да се отчете както напредъкът на учениците, така и положените усилия от учителите, тъй като условията, както знаем, при които работят колегите учители, са много различни в различните части на страната и в различните училища. И мисля, че дори трябва да се мисли занапред тези резултати да бъдат обвързани като един от елементите от финансирането на училищата. И накрая – времето ме ограничава, надявам се педагогическата и родителската общност да бъде убедена от Вас в смисъла на провеждане на националното външно оценяване, защото те явно не виждат такъв досега.

на национално ниво външното оценяване – и двете: и на национално, и на училищно ниво. На училищно ниво в много по-голяма степен може да бъде ползваемостта за анализ на на образователните трудности на всяко едно дете, за диагностика на всеки един етап. Съгласен съм с Вашето мнение, че в момента националното външно оценяване не е достатъчно ефективно. От една страна, организационните усилия и ресурси, които се хвърлят, и финансови, са немалки, от друга страна, нямаме достатъчно използваемост, затова от миналата година имаме информационна система, където всеки един учител може да види резултатите на своите ученици, да анализира на кой въпрос те имат пропуски, по отношение на кои компетентности по отношение на кои компетентности имат дефицити. Отделно от това, благодаря, че подкрепяте вкарването на такъв елемент, включително на финансовата формула, базирана на оценка за приноса на училището. Тук съм длъжен да призная, че срещаме трудности, тъй като още от 2017 г. започнахме да разработваме такъв модел, такова уравнение, в което да вкараме всички фактори, контекстуални характеристики на средата, но на нас ни трябва външно оценяване след IV клас, което да е надеждно, което да е пред съпоставими условия, което да има нормално разпределение – тук използвам статистическия термин. Знаете колко е голям процентът – над 60% от резултатите са отлични външното оценяване след IV клас, и няма нищо притеснително. Пак казвам, ако има по-ниски резултати, това ще ни позволи да направим такава оценка на добавената стойност. Тоест ефективността, която ние използваме, ще повиши ефективността на националното външно оценяване. По същия начин ще можем, след като имаме външно оценяване, след Х клас да направим такава оценка за първи гимназиален етап, но много е важно да накараме, да насърчим учителите да използват и по-голяма степен във външното оценяване за целите на диагностиката на училищно ниво, на ниво ученик. Благодаря. Благодаря, уважаеми господин Министър. Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Таня Петрова относно мерки за увеличаване броя на студентите по професии, за които се очаква бъдещ недостиг. Заповядайте, госпожо Петрова, да развиете Вашия въпрос.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, господа министри! Светът безспорно вече не се намира в състояние на предвидимо и линейно развитие. Промените са широкообхватни и много динамични. Целите и ролята на образованието се предифинират. Променят се концепциите за знание и механизмите за неговото разпространение. Променят се значимите умения, променят се моделите за предоставяне на образователни услуги. Променя се ролята на университетите за разширяване на знанието чрез изследователската дейност и за превръщането му в полезни иновации. До голяма степен справянето с всичко това зависи от наличието на гъвкави, ефективни, балансирани мерки за активиране на младите хора за обучение по професии, за които се очаква бъдещ недостиг. И в тази връзка, уважаеми господин Министър, каква е политиката на Министерството на образованието и науката по отношение, първо, средствата за издръжка на студентите във висшите училища, които подготвят кадри, необходими на пазара на труда по професии, за които се очаква бъдещ недостиг и/или са важни за страната направления? И второ, каква е политиката на Министерството по отношение таксите за обучение на новоприетите студенти от българската диаспора в Албания, Косово, Молдова, Северна Македония, Украйна и Сърбия? Благодаря Ви, уважаема госпожо Анастасова. Имате думата за отговор, господин Министър.

абсолютно либерализиран прием, в това число и в държавните висши училища, а държавата финансираше търсенето от страна на студените. Промените, които бяха направени през 2016 г., дадоха право на Министерския съвет и на Министерството да правят политика за преструктуриране на приема и неговото редуциране.

социалните, стопанските и правните науки – близо 60%, където в най-голяма степен избуя и нерационалното търсене на висше образование. Изведохме списък с приоритетни професионални направления като опит да обвържем търсенето на образование с потребностите на пазара на труда. Това са най-общо професионалните направления, в които имаме разрив между бъдещото търсене на пазара на труда и днешното търсене на пазара на образование. Факт е, че не е задължително да има връзка между тези два пазара. Те са два различни пазара с различна логика. Ние трябва да ги обвържем, но не само с тези с извеждането на този списък. Това, което направихме, е, че тези професионални направления получават допълнително финансиране и имат по-висок коефициент при равни други условия по 328-мо Постановление, въз основа на което диференцираме финансирането между висшите училища въз основа на комплексна оценка за качество и реализация. Второ, имат по-висок прием при равни други условия, определен по реда на Постановление № 64 на Министерския съвет, което променихме миналата седмица, и още по-голяма диференциация ще направим. Трето, по линия на стипендиите. Студентските стипендии – бяха гласувани втори допълнителни стипендии на студентите в приоритетните професионални направления с цел да бъдат насърчени да се включат в тези професионални направления. Миналата седмица Министерският съвет прие промени промени в четири постановления, три от които са цитираните, с които се правят общи промени, които засилват в тази посока обвързването. Първо, че се увеличават коефициентите по 328-мо ПМС, по-точно се разтягат коефициентите, прави се още по-голяма диференциация между професионалните професионалните направления, между висшите училища, в зависимост от комплексната оценка за качеството и реализацията. Второ, гласуват се трети допълнителни стипендии по Постановление № 90, които ще бъдат за

от външното оценяване по математика, физика и химия – тези, които са избрали, тъй като основната част от професионалните направления, в които имаме най-голям очакван недостиг, са свързани с по-задълбочено изучаване на математика и природни науки. впрочем е друг аспект на въпроса как ние насърчаваме изучаването на математика и природни науки, което, няма съмнение, че има връзка с поставения въпрос. Трето, допълнителните промени в Постановление № 64 още повече ще диференцират приема още повече ще диференцират приема между професионални направления и ще ни позволят да правим по-активна политика. За съжаление, приоритетите в професионални направления, въпреки всички тези стимули, в малка част сме успели да увеличим приема в тях, да насърчим повече студенти. Отчитайки обаче, че имаме намаление имаме намаление на кандидат-студентите – демографско намаление на кандидат-студентите, от една страна. От друга страна, ограничението ни следващото десетилетие, в което можем да кажем, че можем да правим разумни прогнози с разумна увереност, ние ще имаме повсеместен недостиг по всички професии, по всички сектори. Не можем дори и за тези, където избуя нерационалното търсене на висше образование, да кажем, че ще имаме излишък.

По отношение на втория въпрос – бяха приети промени в Постановление № 103, които са насочени към това да регламентираме освобождаването от такси. Знаете, че последните няколко години увеличихме приема на студенти от историческите български диаспори от 400 на 2000 бройки.

политика на Министерството по отношение на първия ми въпрос. Този първи въпрос е продиктуван, първо, по причината, че като математик силно страдам за това, че има много голям недостиг на кадри, които имат образование по математика, по физика и по останалите природни науки. Грижата, мерките, които правят правят всички по отношение на преодоляване на този недостиг и най-вече Министерството на образованието и науката съвместно с Института по математика и информатика към Българската академия на науките, съвместно със Съюза на математиците в България, считам, че ще дадат реални резултати, защото България е известна с постиженията си по математика и не е никак добре това, което ние виждаме като реалност в момента

и второ четене. Промените в този закон адекватно показват грижата на правителството и на Министерството по отношение на университетите, по отношение на специалностите и професиите, с които ние разчитаме, че ще имаме кадри, които в момента са с недостиг на пазара на труда, но в бъдеще време този недостиг ще бъде преодолян. Изобщо факторите за успеха на образователните промени са именно адекватността и бързината. Така че за всичко, което се прави, имате нашата подкрепа и съдействие. Благодаря, уважаема госпожо Петрова. Желаете ли думата, за дуплика – заповядайте. Благодаря Ви. Това, което ме подсети във Вашите думи за Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование, че още една допълнителна мярка предлагаме да бъде одобрена към тези, които вече изброих. За професионалните направления с най-голям очакван бъдещ недостиг на специалисти предлагаме да не се да не се заплащат такси за обучението или таксите да се заплащат от държавата. Това най-вероятно ще бъдат осем професионални направления, на които в момента в най-голяма степен стимулираме обучението – математика, физически науки, химически науки, педагогика на обучението по по машиностроене. В момента не мога да Ви ги изброя всички. По отношение на втория Ви въпрос. С промените в Постановление № 103 се предвижда освобождаването от такси в българските държавни училища на студентите с български произход от Албания, Косово, Република Молдова, Република Северна Македония, Украйна, Сърбия. Това са не само исторически диаспори, но и страни, които имат по-ниско или съпоставимо с нашето доходно равнище. Отделно от това направихме от това направихме промени в Наредбата за прием на студенти в българските висши училища, които позволяват да се кандидатства с оценката от държавен зрелостен изпит от от съответния език на друга образователна система. Така например, ако едно дете е учило в Германия и матурата му е по немски език, плюс сертификат по български език по европейската езикова рамка, да замести матурата по български език. Двете заедно показват езикова и комуникационна комуникационна компетентност, което ще улесни входа в българската образователна система най-вече на студенти от новите диаспори. Планирали сме информационни кампании във всички страни, дори бих казал в региони. в региони. С мрежата от неделни училища, които знаете, че са близо 300, планираме информационна кампания в новите български диаспори. Планираме и сме стартирали изработването на информационна система за електронно

относно контрола върху дейността на центровете за специална образователна подкрепа. Имате думата, госпожо Анастасова. Господин Председател, господин Министър, колеги! С влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование през 2016 г. бившите помощни училища се преобразуваха в центрове за специална образователна подкрепа. Тези центрове обучават деца с множество увреждания и ниско функциониращи деца от аутистичния спектър. Изминаха повече от две години от това преобразуване и една година от обнародвания Правилник за устройството и дейността на центровете за специална образователна подкрепа. Министерството последователно увеличава стандарта за издръжка на ученик в тези центрове и това е добре, защото материалната база в много от тях е далеч от необходимите стандарти. Не за това обаче е въпросът ми днес. Моят въпрос е свързан с ежедневната дейност в тези центрове и най-вече с осъществявания контрол. Както знаете, господин Министър, не за първи път Ви питам за проблеми, свързани с работата в центровете за специална образователна подкрепа както с проблеми в конкретни центрове, така и с общи проблеми, характерни за много от тях. Подобен въпрос предстои да задам и на госпожа Сачева, защото такива проблеми се наблюдават и в центровете за настаняване от семеен тип на деца и младежи. Проблемите, за които Ви питам, са предимно в центровете за специална образователна подкрепа с общежития. При срещите ми в страната с учители и възпитатели, с граждани от населени места, в които има такива центрове, те изказват сериозни притеснения, че контролът в тях е силно занижен. занижен. По-големите деца са използвани като работници срещу минимално заплащане в населените места, при това доста често със знанието на ръководствата на тези центрове. Няма ефективен контрол за употребата на алкохол, доста често има сериозни прояви на агресия сред настанените в тях деца. Част от ръководствата им предпочита да крие проблемите, вместо да ги постави за решаване. Въпросът ми е: имате ли информация за подобни проблеми в дейността на цитираните центрове? Дали всички деца отговарят на критериите, за да бъдат обучавани в център за специална образователна подкрепа и какъв е контролът в този смисъл? Какви мерки се предприемат и какъв контрол върху цялостната им дейност се осъществява? Благодаря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

сериозно и притеснително. При конкретни сигнали поемам ангажимент веднага да инициираме проверка. Тази година ще възложа на регионалните управления по образованието да заложат в много по-голяма степен в плановете си за контролната дейност контрол върху центровете за специална образователна подкрепа. Знаете, към Министерството на образованието има над 400 звена – второстепенни разпоредители, не мога да кажа, че можем да осъществим тотален, повсеместен контрол. Напълно е възможно да имаме случаи, които да не са били обект на контрол. Поемам ангажимент, че ще че ще осъществим такъв контрол. В момента в страната функционират 42 центъра за специална образователна подкрепа. Осем от тях са общински, като всички деца и ученици, които се обучават и подпомагат от тях, са записани в съответна детска градина или неспециализирано училище. 24 от тези центрове имат общежития, към тях са настанени 553 деца. Обучението им в центровете се координира с екипите за подкрепа на личностното развитие. Общият брой на специалистите в центровете е 765. тях 51 са психолози, трима педагогически съветници, 51 логопеди, 436 учители за деца и ученици с умствена изостаналост, 80 възпитатели, двама рехабилитатори на слуха и говора, 86 други педагогически специалисти и 65 директори и заместник-директори. Регионалните управления по образованието като регионални администрации към министъра на образованието осъществяват контрол. Контрол по отношение на общинските центрове осъществяват и органите за местно самоуправление. Контролната дейност на регионалните управления се осъществява чрез тематични и текущи проверки. Както споменахте, увеличили сме стандарта. Миналата година по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ реализираме и нов модул, насочен към центровете с наименование „Осигуряване на съвременна специализирана среда“, за който отделихме 1 млн. 600 хил. лв. за финансиране на проекти за модернизиране на средата.

Господин Председател, господин Министър, колеги! Господин Министър, изслушах отговора Ви. Остават и някои въпроси, които по мое мнение изискват специално отношение и контрол от страна на Министерството, а именно: възможно ли е регионалният екип за подкрепа на личностното развитие да бъде контролиран за съответствие на оценките, които дава, с реалното здравословно състояние на ученика, настанен в такъв център? център? На много места учениците, които са настанени, са по-скоро с дефицити в семейната и социалната среда, отколкото в здравословното им състояние. За проявите, За проявите, за които Ви говоря, те са предимно от такива ученици и за тях по-доброто е посещение на обикновено общообразователно училище, отколкото на такъв център. Знаем, че делегираните бюджети, обаче не работят в тази посока. По-скоро центровете имат интерес от повече деца, макар и по критерии, които не съответстват на профила им на дейност. На мой въпрос към Вас преди повече от година Вие ми предоставихте оценка на системата от помощни училища в България, извършена по европейски проект от Българската асоциация за лица с интелектуални затруднения. Все още в много от помощните училища има деца, които ги посещават само по социални индикации, което категорично трябва да бъде преустановено, гласи първият извод, направен от Министерството на образованието и науката на базата на тази оценка. Мисля, че нещата не са променени особено и във вече съществуващите центрове – преобразуваните. Не е ли по-добре в такива случаи децата да бъдат настанявани не в такива центрове, а в центрове за настаняване от семеен тип на деца и младежи, които са под ръководството на друго министерство. Как контролирате дали директорите на центрове назначават колкото са необходими учители и съответни специалисти за децата със специални образователни потребности? Дали назначените в тях са с необходимата квалификация за справяне с явни прояви на агресия, незачитане на правила и норма, с открито враждебно поведение на някои ученици както към своите съученици, така и към учителите? И, трето, част от колегите в тези центрове, особено тези с общежития, работят при изключително трудни условия. В някои от тях не се спазва трудовото законодателство особено при нощни дежурства и всякакви други, предимно технически дейности. Не се контролира извозването на децата, участието им в извънучилищни дейности, труден е контролът през свободното време на децата, което е проблем, както в самите центрове, така и за хората в населените места. Мисля, че всичко това изисква изключителен контрол от страна на Министерството и регионалните управления. Благодаря Ви, че казахте, че ще поискате по образованието на дейността на тези центрове, защото тези практики на места, не казвам, че навсякъде е така, обезсмислят добрите идеи за приобщаващото образование.

Ние преминаваме към въпросите към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев. Първият въпрос е от народния представител Георги Михайлов относно отказ на НЗОК да заплати лечението на пациент с вродено обменно заболяване. Заповядайте, професор Михайлов. Благодаря Ви, господин Председателстващ. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, Вие си спомняте вероятно по време на сериозните дебати при приемането на Проектозакона за бюджета на НЗОК,

при каквито и да е заболявания създава един много сериозен проблем в българските семейства и във възприемането на нацията за ролята на държавата в осъществяване на стратегически задачи в областта на здравеопазването. През изминалия месец станахме свидетели в медиите, в общественото пространство на един случай, аз внимателно изчетох и обясненията на НЗОК, на доктор Дечев, за български гражданин, който е навършил 18 години и в този момент му е прекратено плащането на специализирана храна, от която той се нуждае при лечението, при поддържането на нормалните си жизнени функции при едно метаболитно заболяване. Аз не искам да влизам в детайли, тъй като това не е важният въпрос. За мен обаче въпросът стои и той по никой начин не е решен. Аз дълги години съм бил член на Комисията по редки болести, споделял съм с Вас, че 75% от пациентите с редки болести са в детска възраст, съжаление, не голяма част от тях достигат до зряла възраст поради многото проблеми в лечението изобщо на детските болести, но и по отношение на политиката на нашата страна в областта на здравеопазването и лечението на редките болести. Моят въпрос към Вас е: не само за конкретния случай, но въобще този генерален въпрос, който се уреждаше от закрития вече Фонд за лечение на деца, и Вие го продължихте по един начин, който не беше според мен удачен, как виждате Вие този преход за над 18 години не само при един специфичен вид заболявания, а изобщо на пациентите, за да могат българските семейства да бъдат спокойни, че тази приемственост в лечението, за която ние говорим в медицината, и тя е много важна, ще бъде осъществявана? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Михайлов. Имате думата за отговор, уважаеми господин Министър.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 от представения от Вас въпрос не става ясно кое конкретно вродено обменно заболяване се визира, както и каква е необходимата терапия. При предположение, че се касае за отказване от заплащане на диетична храна за специални медицински

от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане, съгласно които право на заплащане за лечение с диетични храни за специални медицински цели извън обхвата на задължителното здравно осигуряване имат лицата до

ал. 1, т. 12 от Закона за здравното осигуряване, по която Националната здравноосигурителна каса заплаща за домашно лечение на територията на страната лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели. Всяко здравноосигурено лице може да се възползва от тези права, в случай че заболяването, за чието домашно лечение са необходими диетични храни за специални медицински цели, е включено в Списъка на заболяванията по чл. 45, ал. 4 от Закона за здравното осигуряване, за чието домашно лечение на територията на страната НЗОК заплаща напълно или частично лекарствените продукти, медицинските изделия и диетичните храни за специални медицински цели.

С цел осигуряване на достъпност и непрекъсваемост на лечението на здравноосигурените лица до диетични храни за специални медицински цели, както и за допълване на Списъка на диетичните храни, заплащани от Националната здравноосигурителна каса в съответствие със Списъка на заболяванията, за чието домашно лечение НЗОК заплаща, на заседание, проведено на 20 януари 2020 г. от Надзорния съвет на НЗОК е взето решение за обновяване на Списъка с диетични храни за специални медицински цели. Утвърдена е нова спецификация на диетичните храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от Националната здравноосигурителна каса. Възложено е и откриването на процедура за обновяване на Списъка с диетични храни за специални медицински цели в съответствие със Списъка на заболяванията, за чието лечение на територията на страната Националната здравноосигурителна каса заплаща напълно или частично лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели. Предвид гореизложеното, бих желал да Ви уверя, че от страна на Националната здравноосигурителна каса се предприемат действия в съответствие с нормативните възможности за осигуряване лечението на пациенти с редки вродени обменни заболявания с необходимите им диетични храни за специални медицински цели. При конкретизиране на заболяването и необходимостта за лечението му с диетични храни за специални медицински цели по визирания от Вас случай бихме могли да представим конкретна информация. Благодаря.

Благодаря Ви, господин Председателстващ. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, аз ще Ви запозная след приключването на Вашия цикъл от отговори с конкретния случай, но моят въпрос беше принципен. Не става дума в подготвен отговор от Вашите юридически съветници в Министерството Вие да ми представите структурата на действия по отношение на лечебните храни.

Не е и принципно решението за това, което Ви споделих тогава, по време на обсъждането на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за този § 15, за една много ранима група от пациенти: ако един пациент е с толкова сериозно заболяване на 17 години, 11 месеца и 29 дни или на 18 години и 1 час, техните възможности за лечение рязко да се различават! Това се нарича „сегрегация по възрастов признак“ и тя е дълбоко отречена и от хуманните принципи на съвременната медицина, и от целия Европейски съюз. Аз тогава Ви цитирах и Ви разказах, че министърът на здравеопазването на Полша си беше позволил такава сегрегация под и над 60 години за едно друго заболяване и беше получил много тежки санкции, както от държавата си, така и от Европейския съюз. В този смисъл, разчитайки на Вашата визия като министър, какво е Вашето мнение? Как този въпрос ще може да бъде решен в полза на българските пациенти? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Михайлов. Имате думата за дуплика, уважаеми господин Министър. Благодаря, господин Председател. Уважаеми професор Михайлов, в никакъв случай Министерството на здравеопазването не иска да разграничава подходите при лечение на децата до 18 години и тези, които са навършили вече 18 години, само че не искам да създавам един списък за до 18 години, който да продължаваме да го развиваме нататък след 18-годишна възраст, а обратното. Тези деца, които са навършили 18 години и продължават да имат същата потребност от същата диетична храна за специални лечебни цели, ние ще включваме това заболяване в Списъка и съответно то ще бъде осигурено, и сертификатът, ще бъде осигурено за по-нататъшното му лечение, тоест ние няма да ограничим правото на този човек и на това семейство, което няма възможност да осигури необходимите средства за закупуването медицинска храна, която е необходима, а ние ще решаваме този въпрос със Списъка, по който ще плаща Националната здравноосигурителна каса и след навършване на 18 години. Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Следващият въпрос към министър Ананиев е от народния представител Милко Недялков относно връщането в българското здравеопазване на десетки, дори стотици милиона лева, източени от болници и Националната здравноосигурителна каса, установени от проверки преди повече от две години. Имате думата, уважаеми господин Недялков. МИЛКО НЕДЯЛКОВ (БСП за България): Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми народни представители! На 5 декември 2017 г. на съвместна пресконференция Вие, господин Министър, тогавашният вътрешен министър господин Радев, виждам го в залата, и главният прокурор Сотир Цацаров обявихте, че се извършват съвместни проверки на Здравното министерство, на Здравното министерство, МВР и Прокуратурата във всички държавни и общински болници в страната за източване на техните бюджети и средства на Здравната каса. Дни след това официално бе съобщено, че в осем болници е действал моделът „болница в болницата“. Така например във Враца частна болница е получила чисто над 12 млн. лв., без да извършва никаква медицинска дейност. Според компетентните органи обаче мащабите ги задава болницата в Ловеч. За периода от 2010 г. тя е ощетена с 20 млн. лв. за сметка на частни структури. По изявления на тогавашния говорител на главния прокурор „щетите са все още неоценени, но но можем да си представим, че говорим за десетки, дори стотици милиона лева“. Директорът на Националното следствие заявява, че всъщност тук става въпрос не само за конкретна сума, която общо за двадесетте дела е била няколкостотин милиона лева, но и за изграждане на една цялостна картина относно причините за болното ни здравеопазване, погледнато през призмата на наказателната политика на държавата. Моите въпроси са: какъв е размерът на средствата, върнати в системата на българското здравеопазване, обявени тогава за източени от болници и Националната здравноосигурителна каса? Какви законопроекти ще инициира повереното Ви Министерство за промяна на наказателната политика на държавата в случаите на източване на публичен ресурс, определен за здравеопазване? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Недялков. Имате думата за отговор,

съгласно Закона за лечебните заведения на територията на държавно или общинско лечебно заведение за болнична помощ може да осъществява дейност друго лечебно заведение за болнична помощ, само при условие че клиниките, отделенията и лабораториите в двете лечебни заведения за болнична помощ извършват различни дейности. В Закона за лечебните заведения е предвиден предварителен контрол по отношение недопускането на издаването на разрешения за лечебна дейност в нарушение на разпоредбите на чл. 9, ал. 6 от Закона за лечебните заведения. В Закона за лечебните заведения е предвидено изрично основание за отказ да се издаде разрешение за лечебна дейност, когато се констатират несъответствия с изискванията на законовата уредба. С цел проверка на спазването на тези разпоредби на 5 декември 2017 г. Върховната касационна прокуратура представи на Министерството на здравеопазването копие на справки, изготвени от Главна дирекция „Национална полиция“, ведно със заверени копия на договори – 40 тома, с обобщена информация за сключените договори, попадащи в хипотезата на чл. 9, ал. 6 от Закона за лечебните заведения. Същите са получени в Изпълнителна агенция „Медицински одит“, понастоящем „Медицински надзор“, с указания за извършване на съвместни проверки с регионалните здравни инспекции и районните здравноосигурителни каси, за да се конкретизират незаконосъобразно и нецелесъобразно сключените договори. В периода от 5 декември 2017 г. до 15 декември 2017 г. Изпълнителна агенция „Медицински одит“ съвместно с РЗИ и РЗОК са извършили проверки в 25 лечебни заведения на територията на 14 области в страната. При проверката са установени седем договора, попадащи в хипотезата на чл. 9, ал. 6 от Закона за лечебните заведения. След приключването на проверките, предоставените материали, ведно с доклад за резултатите от същите, са предадени на Върховната касационна прокуратура за предприемане на последващи действия. Освен проверките и представените в резултат на тях материали с цел подобряване ефективността на наказателната политика на държавата в случаите на източване на публичен ресурс за здравеопазване Министерството на здравеопазването е инициирало промени в законовата уредба. С цел създаване на яснота и с оглед да не се допуска противоречиво прилагане на разпоредбата на чл. 9, ал. 6 във внесения в Народното събрание Законопроект на Закона за лечебните заведения е предвидена дефиниция на понятието „територия на лечебното заведение за болнична помощ“, с което ще се повиши ефективността на осъществявания от компетентните органи контрол относно съблюдаването ѝ. Със Законопроекта се предлагат и нови административнонаказателни разпоредби, обхващащи случаите на нарушаване на всяка разпоредба на Закона за лечебните заведения или на нормативен акт по прилагането му, за които няма административнонаказателен състав. Посредством тези общи административнонаказателни разпоредби се цели да се преодолеят предпоставките за недисциплинираност на определени субекти при изпълнение на Закона за лечебните заведения. Наред с горното Националната здравноосигурителна каса извършва контрол по реда на Глава втора, Раздел X, Глава пета от Закона за здравното осигуряване и инструкция за условията и реда за осъществяване на контрол по чл. 72 от Закона за здравното осигуряване, издадена от управителя на Националната периода от 1 януари 2017 г. до 30 септември 2019 г. общата сума на наложените санкции и суми за възстановяване от лечебните заведения за болнична медицинска помощ

агенция за медицински надзор е именно проверка на незаконосъобразни практики в лечебните заведения. Взети са всички административни мерки още в началото на 2018 г. подобни практики, при доказани нарушения, незабавно да се елиминират, както и да не се допускат занапред. Благодаря.

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Разбирам политиката, която води Министерството на здравеопазването за по-строга дисциплина в усвояването на публичния ресурс за здравеопазването. Виждам някои стъпки, които като народен представител и като гражданин на тази страна приветствам. Но тук има един принципен въпрос, който е много интересен и по който трябва да се помисли. Вие казахте, че на здравните заведения са наложени санкции за неправомерно неправомерно осъществяване на медицинска дейност и на харчене на публичния ресурс с близо 29,5 млн. лв. Интересното е, че те се налагат на тези заведения, които допускат грешки при осъществяването на медицинската дейност, но никъде вече нямаме в нашето законодателство за тези, които са се облагодетелствали, обикновено дружества от частен характер, частни болници в болницата, които са ползвали и са придобили този ресурс. Нашата система на наказателното производство не предвижда връщане на тези средства по някакъв начин. Хората неслучайно питат и у тях се поражда чувството на несправедливост, че този, който е източвал ресурса на държавната болница и на Националната здравноосигурителна каса, след това си е направил частна болница, за което е получил разрешение от Министерството на здравеопазването. Такива случаи мога да Ви посоча на територията на страната не по-малко от пет. Такава политика, която създава предпоставки и за в бъдеще за други действия, които са за източване на Здравната каса, както в последно време по-скъпо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

че Министерството на здравеопазването засилва изключително много мерките по контрола за разходването на средствата – ефективност и качество на разходване на тези средства.

В други случаи текат процесуално следствените действия и очакваме да получим резултатите. В трети проверки се установява, че тази практика е прекратена, някои от които по мое време. Такъв е случаят във Враца. Уверявам Ви, ние не сме спрели. До финализиране работата на съдебната система, ще продължим да следим този процес и всички изводи, които ще си направим от тези проверки и анализи, ще използваме за подобряване на контролната дейност в бъдеще. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Министър. Следващият въпрос към министър Ананиев е от народния представител Георги Михайлов относно закриването на отделението по неврология

историята с проблемите около дейността на отделението по неврология в град Видин датира още от средата на миналата година,

Тогава имахте една много остра реакция, веднага Министерството даде заден ход, но проблемите останаха, независимо от подадената оставка на управителя на областната болница във Видин, на непрекъснато променящите се информационни потоци, че ту се закрива отделението, ту не е закрито, правят се всички усилия. Този проблем не е само във Видин. До До развитието на въпроса ще Ви представя още достатъчно много такива сектори на лечебни заведения в страната, които представляват същия проблем и решаването им не се движи по добрия логистичен начин. Моят въпрос към Вас е, разбира се, и за отделението по неврология във Видин, защото знам, че са Ви подготвили дежурния отговор, какво е Вашето отношение към цялостната криза – кадрова и организационна, по отношение на функционирането на стратегически отделения на областните болници в страната, която започна с Вашата положителна оценка от началото още преди година и половина, когато Вие разкрихте нещо, което знае цялата медицинска общественост – как определени лечебни заведения стоят в сърцето на областни болници? Тогава бяха предприети мерки – много болезнени, но, за съжаление, до момента всички тези мерки не довеждат до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

Въпросът е конкретен, а след това от трибуната го разширявате, стратегически как смятате да решите. Ако искате да поставите въпроса стратегически, поставете го в началото. Вие сте поставили конкретен въпрос, това – първо. Второ, много Ви моля, когато си представяте мотивите, не използвайте лъжи и неверни неща. Трето, мисля, че тонът не трябва да е толкова язвителен. Дошъл съм тук, за да Ви информирам съвсем добронамерено и професионално. Многопрофилната болница за активно лечение „Света Петка“ е акционерно дружество със смесено държавно и общинско участие в капитала, като 83,25 на 100 е държавно участие в капитала, а останалата част се разпределя между общините в областта. Министерството на здравеопазването е предприело всички необходими действия за стабилизиране на болницата във Видин и за оптималното ѝ функциониране. С оглед подобряване на управлението на лечебното заведение е избран прокурист доктор Ивета Найденова, която ще управлява и представлява дружеството до избора на нов изпълнителен директор. Взети са всички необходими мерки за работа на отделението по нервни болести на болницата в нормален ритъм, като дейността му не е спирана. временно е спрян приемът на пациенти за периода от 6 януари до 10 януари 2020 г. За тези дни беше създадена логистична организация със съдействието на Министерството на здравеопазването пациентите да бъдат пренасочени в болниците в град Лом, град Белоградчик и град Монтана. Пациенти с неврологични заболявания през посочения период са хоспитализирани в МБАЛ „Свети Николай Чудотворец“ ЕООД, град Лом. има готовност, при необходимост, да се работи съвместно с болницата в град Лом. От 10 януари 2020 г. приемът на отделението по нервни болести е възстановен. Лекарският екип е окомплектован съгласно изискванията на медицински стандарт по нервни болести. Назначени са трима лекари със специалност „Нервни болести“ и трима лекари –ординатори.

Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми колеги! Господин Министър, моля Ви да запазите професионалния тон на дискусията, независимо от това, че човек винаги може да излезе от баланс, и да не хвърляте в залата, независимо от миноритарното присъствие в нея, такива груби манипулации за въпросите, които Ви задаваме – че става дума за лъжи, внушения. Отворете си интернет, вижте си изявлението от месец юни миналата година. Вижте протеста на лекарите в този регион на страната, последствията от протеста и няма нужда да Ви убеждавам в това дали това са неверни неща – да ги наречем по културно, нали? За тона ми – бога ми, нито е бил язвителен...

Въпросите са сериозни! Проблемите в здравеопазването са сериозни! Ние Ви ги поставяме съвсем добронамерено. Понеже ме подтиквате към разширяване на въпроса и това е нормалното в този случай, ще Ви дам още един пример за отделенията по хематология в Бургас. Пак ще Ви помоля не аз да Ви цитирам, не аз да Ви представя, а Вие да си отворите интернет, да видите начина, по който е решен в кавички този проблем за възстановяването на отделението. С назначаването не на хематолог, а на ендокринолог, и то в пенсионна възраст, за решаването на кадровия проблем на отделението по хематология в Бургас. Хората не са слепи. Хората са в компанията на своите колеги, те виждат начина на решаване на проблемите.

Следващият въпрос към министър Ананиев е от народните представители Георги Гьоков и Нона Йотова относно проблемите на хората със специфичните заболявания – малнутриция и малабсорбция, и мерките, които Министерството ще предприеме за тяхното решаване. Госпожо Йотова, имате думата.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 тоест екстремно ниско тегло, недохраненост и невъзможност за правилно усвояване на хранителните вещества. Тези хора страдат от онкологични заболявания, включително с отстранени органи, като хранопровод и стомах, възпалителни заболявания на червата, изтощения на организма, анорексия, метаболитни разстройства, генетични метаболитни заболявания, муковисцидоза, екстремна загуба на тегло заради нарушение или липсващи гълтателни рефлекси, церебрална парализа, мускулна атрофия, мускулна дистрофия. Много от тези болни приемат храна само чрез сонда. Няма как да не знаете, че голяма част от страдащите от редки и генетични заболявания, с поставена генетична диагноза, са оставени извън здравната система. Те не подлежат на лечение, защото официално заболяването им не фигурира в регистъра на редките болести. В България все още няма клинична пътека за лечение на малнутриция и малабсорбция. Страдащите от тези заболявания се нуждаят от медицински храни, които могат да бъдат усвоявани от тялото им, техните органи да се хранят пълноценно и да не страдат допълнително. Тези храни са жизнено важни за пациентите, които, на практика, без тях умират от глад. За съжаление, за разходите по набавянето им пациентите не могат да разчитат нито на здравната, нито на социалната система, а тези храни са скъпи. Необходимата сума за закупуването им за един месец е между 800 и 1700 лв., като на всичкото отгоре голяма част от тях дори не се предлагат редовно на българския пазар. По същия начин разноските за извънболничното лечение на пациентите не се покриват от Здравната каса. Считаме, че по този толкова сериозен проблем липсва разбиране от държавата и нейните институции. От дълги години различни организации водят кореспонденция с Министерството на здравеопазването и със Здравната каса, но без никакъв резултат. Тези хора се чувстват изоставени и имат право да се чувстват така. така. Господин Министър, молим за отговор на въпроса: какво ще предприеме Министерството на здравеопазването за решаване на проблемите на засегнатите, за да почувстват подкрепата и грижата на своята държава? Благодаря

състоянията малнутриция и малабсорбция могат да са в резултат и последица на широк кръг от заболявания, засягащи различни органи и системи на човешкото тяло. Част от заболяванията, които могат да са причина за малнутриция и малабсорбция, попадат в обхвата на редките заболявания, докато в повечето случаи пациентите са със заболявания, които не могат да бъдат причислени към редките заболявания съгласно общоприетото общоприетото определение за рядко заболяване. За всички тези пациенти е осигурено лечение, като в пакета от здравни дейности, гарантиран в бюджета на НЗОК, са включени възможности за болнично лечение при необходимост, основно в случаите на средна и тежка степен на малнутриция. В зависимост от основното заболяване, довело до малнутриция, лечението може да се провежда по клинични пътеки от съответната област, например в областта на гастроентерологията, нефрологията, ендокринологията и други. В част от клиничните пътеки по съответните групи заболявания е заложена специфична индикация за хоспитализация, свързана с малнутриция. В обхвата на здравните дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК, е включена и специфична клинична пътека, по която се осъществява лечението на хранителни нарушения Клинична пътека № 83 „Лечение на лица с метаболитни нарушения“. Диагностично-лечебният алгоритъм на клиничната пътека осигурява възможност за диагностично уточняване, лечение и определяне на последващо терапевтично поведение при пациенти с малнутриция В клиничната пътека е предвидена отделна специфична индикация за хоспитализация на пациенти с наследствени метаболитни заболявания, включително редки генетични заболявания, с разстройства на обмяната на веществата, за корекция на терапията и лечение на възникнали усложнения. друг парламентарен въпрос, отправен към Министерството, в случаите на заболявания и състояния, свързани с необходимост от приемане на храни със специално предназначение за задоволяване на специфични хранителни потребности на пациента, безспорно е наложително осигуряването на необходимата конкретна диетична храна за домашно лечение. В тази връзка е предвидено заплащане на диетични храни за специални медицински цели както по реда на Закона за здравното осигуряване, така и извън неговия обхват. За лечение на редки заболявания при лица до 18-годишна възраст диетичните храни могат да бъдат заплащани по Наредба № 2 от 2019 г. за медицинските и другите услуги и по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и реда за условията за тяхното одобряване, ползвали заплащане чрез трансфер от бюджета на Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса. На всички здравноосигурени лица, които са показани за лечение с тях, могат да бъдат предписвани лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели. Националната здравноосигурителна каса реимбурсира съответната диетична храна за специални медицински цели по реда на утвърдената за целта нормативна уредба за заболявания, включени в списъка на заболяванията, за чието домашно лечение НЗОК заплаща напълно или частично лекарствените продукти, медицинските изделия и диетичните храни за специални медицински цели, които се утвърждават от Надзорния съвет на НЗОК. С цел осигуряване на достъпност и непрекъсваемост на лечението на здравноосигурените лица на 20 януари 2020 г. Надзорният съвет на НЗОК е взел решение за обновяване на списъка с диетични храни, като е нова спецификация на диетичните храни за специални медицински цели, заплащане – напълно или частично от НЗОК, и е възложил откриването на процедура по обновяване на списъка с диетични храни в съответствие със списъка на заболяванията, за чието лечение на територията на страната НЗОК

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Уважаеми господин Министър, въпросът ни с госпожа Йотова е провокиран от една инициатива по коледните празници на неправителствените организации, които целяха да насочат вниманието на народното представителство към един според тях и според мен крещящ проблем, който с години е неглижиран и касае всички пациенти, на които им се налага да ползват специални медицински храни. храни. Впечатлен съм от тяхната коректност и от изключително добрия тон, с който те си зададоха проблемите и настояха по някакъв начин държавата и народното представителство

споменавам имената – малнутриция и малабсорбция, защото ми е трудно да ги произнасям. Наясно съм, че тези хора не от инат или от нещо друго повдигат въпроса в публичното пространство, а затова че има някакъв проблем при тях. От днешния Ви отговор разбрах, че едва ли не всичко е наред в предоставянето на специални храни, защото ми изредихте и медицински пътеки, наредби и пари. Обещавам Ви, че след като приключим събранието и като излезе стенограмата, ще го прочетем внимателно, защото не можах да осмисля всичко, което ми казахте в момента, ще се съберем с тези хора, които повдигнаха въпроса, и ще видим дали ги удовлетворява отговорът. Аз лично казвам, че това, което чух, не ме удовлетворява. То не е важно мен да ме удовлетворява, а е важно тези хора да почувстват загрижеността на държавата и че им се обръща внимание. Лошото в случая е, че едва ли ни вярват, защото до момента по казуса няма разбиране. В писмото си казват, че от 2012 г. пишат до Министерството на здравеопазването и до Националната здравноосигурителна каса, но няма резултати. Съжалявам, може би се разминаваме с Вашия отговор, в който Вие смятате, че положението е относително добро. Аз смятам, че въобще не е добро, но сигурно ще имаме възможност – не в рамките на две минути, но в една по-голяма дискусия с питане по политиките по този въпрос, да видим за какво става въпрос. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Гьоков.

господин Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми господин Гьоков, лично аз и моят екип се срещнахме с тези хора. Ние сме напълно наясно с техните проблеми. Това, което изброих и което в момента функционира, помага за решаването на техния проблем, но неслучайно в моя основен отговор аз подчертах функциите, които изпълнява Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса по отношение на списъка и спецификацията, където се опитваме да решим, чрез тяхното разширяване, проблемите, които съществуват при тези хора, тези пациенти. В В този списък за леченията, за болестите е включен и случаят, за който мисля, че говорите, който беше около Нова година, така че този проблем е решен. Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Продължаваме с въпрос към министър Ананиев от народния представител Георги Михайлов относно тенденции на развитие на българското здравеопазване, оценени от Европейския съюз. Имате думата, уважаеми господин Михайлов. Благодаря Ви, господин Председателстващ. Уважаеми колеги! Господин Министър, на 9 януари 2020 София беше проведена пресконференция на представителството на Европейската комисия в България, на която двама специалисти – Филип Домански и Ани Шпрангер, представиха своите виждания в няколко основни стратегически направления на здравеопазването в страната. Изводите, които те направиха и които предоставиха на пресконференцията, предполагам не са нови нито за мен, нито за Вас. Те Те се повтарят през последните 24 месеца, без да имаме някаква обществена промяна. Основните от тях са: огромният процент от частни разходи за здравеопазване в България, което не съответства нито на

разширявам въпроса извън това, което вече съм задал, и големият процент за болнични разходи. Какво е Вашето мнение за изнесените факти и заключения на тази пресконференция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

здравеопазването е в процес на подготовка на подробна информация във връзка с Доклада за България за 2019 г., включващ задълбочен преглед относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите дисбаланси и Европейския семестър за 2019 г.; оценка на напредъка на структурните реформи в частта за здравеопазване. България работи усилено за подобряване на достъпа до здравни услуги, включително чрез ежегодно увеличаване на публичните разходи в сектор „Здравеопазване“, като за 2020 г. е заложен ръст от 9,5% спрямо 2019 г. По този начин българското правителство за поредна година поставя здравеопазването като един от основните приоритети и сектори в държавната политика. С Наредбата за определяне на пакет от здравни дейности, гарантирани от бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г., се създават солидни предпоставки за намаляване на преките плащания от страна на пациентите, чрез разширяване на обхвата и обема на клиничните пътеки и увеличаване на броя на амбулаторните възможност при ясни правила и механизми пациентите да получават качествена медицинска услуга, а медицинските специалисти по-добро заплащане. Създава се ясен регламент каква част от приходите на лечебното заведение за болнична помощ следва да се насочват за възнаграждение на медицинския персонал в съотношение на възнагражденията между отделните категории персонал, което, надявам се, ще окаже положително въздействие върху мотивацията на медицинските специалисти и ще допринесе за намаляване на недостига от кадри. Достъпът до здравни услуги се гарантира и за най-уязвимите групи от обществото, включително и с освобождаването от заплащане на потребителска такса при ползване на медицинска помощ от основния пакет на НЗОК в рамките на задължителното здравно осигуряване. От бюджета на Министерството на здравеопазването се финансират редица здравни дейности извън обхвата на здравното осигуряване – медицинско обслужване по време на бременност и раждане за всички жени, независимо от здравноосигурителния статус, продължително лечение на недоносени деца и деца с увреждания, спешна медицинска помощ, психично здраве и други. С цел подобряване на контрола върху дейността на лечебните заведения бе създадена Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, правомощията на която влизат и проверки за основанието за доплащане от страна на пациента, с оглед да не се допускат нерегламентирани плащания. В Националния рамков договор 2020 – 2022 г., са включени конкретни текстове, с които изпълнителите на медицинска помощ се задължават да не изискват плащане или доплащане от осигуреното лице за видове медицинска помощ, която е заплатена от НЗОК извън предвидената сума, с изключение на медицинските изделия за определени клинични пътеки, амбулаторни или клинични процедури, в които това изрично е посочено.

конкретните случаи, в които е допустимо плащане и доплащане от задължително здравноосигурени лица за оказаната им медицинска помощ, като те се обвързват с изрично изразено искане на лицата. За преодоляване на недостига на медицински специалисти, което е проблем не само в България, а и в повечето държави в Европейския съюз, от страна на Министерството на здравеопазването са предприети редица мерки, свързани най-вече с усъвършенстване на нормативната уредба за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, която да осигури адекватен брой висококвалифицирани здравни специалисти по всички специалности. Министерството на здравеопазването стартира работа по изготвянето на нова Национална здравна стратегия, която като основен стратегически документ ще конкретизира целите за развитие на системата на здравеопазването. Устойчивото подобряване на здравето на българските граждани във всички възрастови групи ще бъде в основата на здравната политика, като целта е да продължи тенденцията за подобряване на основните здравно-демографски показатели като концентриран израз на състоянието на сектора. Що се отнася до пресконференцията на представителите на Европейската обсерватория за здравни политики и изразените от тях констатации и оценки, то Ви уверявам,

Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, аз като парламентарист смятам, че парламентарният контрол е форма на ефективно взаимодействие между институцията Народно събрание и Министерския съвет и горещо се надявам в дебатите, които водим тук, да има позитивни решения. Затова отново ще повторя: проблемът, който се изтъкна на първо място от представителите на Европейската комисия, е големият личен разход. Вие вероятно знаете, господин Министър, че огромната част от личните разходи на българските граждани отиват не за заплащане на отделни фрагменти от болничната помощ, а за лекарства. Знаете, че реимбурсната листа в България е изключително къса. Като изключим някои големи групи социалнозначими заболявания, в останалата тя е несравнима със страни от Централна, а да не говорим за Западна Европа. На второ място, Вие също добре знаете като икономист, че на глава от населението за здравеопазване в България се изразходват средства, които са много по-ниски от всички други страни в Европейския съюз, съюз, а в сравнение с Румъния – за мен даже е неудобно да го кажа в момента – държави, които влязоха заедно в Европейския съюз, и се движеха заедно до един момент… Затова моят конструктивен и позитивен въпрос към Вас е по отношение на лекарствената политика, тъй като аз смея да кажа, че част от заключенията, като специалист на Европейската комисия, не са в полза на България и не представят реално картината. Да, разходите за лекарства са много, но Вие много добре знаете, че като отидете в Германия, срещу рецептата плащате някаква минимална сума и получавате всички медикаменти; че броят на евроразходваните средства за лекарства на глава от населението в България е несравним с тези в Европейския съюз, тоест това е едно процентно представяне на нещата, но то не представя цялата картина и всички проблеми относно лекарствоотпускането, осигуряването на българските граждани с медикаменти и цялостната политика в здравеопазването, заедно с политиката на болнично лечение. В този смисъл бих искал да видя Вашата визия за това как виждате промяната в осигуряването с медикаменти през следващия период от време. Вие говорите сега за Стратегия 2020 – 2025-а като решаване на тези проблеми, тъй като съчетано с респективно релативно ниските доходи на населението, това се превръща в един голям проблем за българската нация и в частност за най-социално ранимите групи от населението, каквито са пенсионерите и децата. Благодаря Ви, господин Председателстващ. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Михайлов. Господин Министър? Последният въпрос към министър Ананиев е от народните представители Кристиан Вигенин и Николай Пенев относно липсата на действия и на планирани разходи за довършване на новия болничен комплекс в Ямбол. Заповядайте, господин Пенев, да зададете въпроса.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 за пореден път поставяме пред Вас изключително важния за жителите на Ямбол и областта въпрос относно доизграждането на сградата на новия болничен комплекс на Многофункционална болница „Свети Пантелеймон“ – Ямбол. Това е така, защото Вашите уверения от тази трибуна, че Министерският съвет е осигурил необходимия финансов ресурс за довършване на сградата с краен срок 2021 г. са само обещание без яснота за неговото изпълнение в близко време. Според нас липсата на напредък в реализацията на поетия от правителството на ГЕРБ още през 2012 г. ангажимент за довършване на новия болничен комплекс в Ямбол е израз на неглижиране на проблема и отлагане на решаването му във времето, а може би и отказ за изпълнението му въобще. И всичко това е за сметка на качеството на здравните услуги в ямболската болница, която, както Вие много добре знаете, е от павилионен тип, строена е в началото на миналия век, обслужва население над 60 хил. души, а отделенията ѝ се помещават в различни сгради, отстоящи на големи разстояния помежду си и които в момента са далеч от стандартите на съвременната медицина. Някои от тях се нуждаят от основен ремонт. В тази връзка, уважаеми господин Министър, отново Ви молим да отговорите на следния въпрос: ще изпълни ли правителството поетия ангажимент към ямболските жители за довършване на сградата на новия болничен комплекс и ако да, в какви срокове? осигурени ли са необходимите финансови средства за целта и какъв е техният размер след актуализацията на Проекта? Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Пенев. Имате думата за отговор, уважаеми господин Министър. Пенев, с цел осигуряване на средства за довършване на новия болничен комплекс в Ямбол с Решение № 266 от 9 май 2019 г.

Предвидените средства за увеличението на капитала на дружеството са за изграждане на нов болничен блок за 250 болнични легла, на чиято територия ще се реализира дейността на лечебното заведение. От страна на дружеството е изготвен технически проект и количествено стойностна сметка с приблизителна стойност 27 млн. лв. с ДДС. Обявена бе обществена поръчка, но тъй като бе подадена само една оферта с предложена цена за изпълнение, надхвърляща стойността на осигуреното финансиране, процедурата бе прекратена. Поради горното Министерският съвет прие ново Решение № 805 от 27 декември 2019 г. за изменение на Решение № 266, с което се дава съгласие

на Закона за публичните финанси по години, както следва, тоест тези суми, които ще Ви ги кажа за трите години, се намират в Тригодишната бюджетна прогноза на държавата. За 2020 г. – вноска в размер на 13 млн. 500 хил. лв.; за 2021 г. – вноска в размер на 5 млн. 400 хил. лв., и за 2022 г. – вноска в размер на до 8 млн. 100 хил. лв. По този начин е потвърден ангажиментът на правителството, респективно на Министерството на здравеопазването, да осигури необходимото финансиране за довършване на новия болничен комплекс в Ямбол чрез увеличение на капитала на МБАЛ „Свети Панталеймон“. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕМИЛ ХРИСТОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Господин Вигенин, имате думата, за реплика. Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Министър, уважаеми колеги народни представители! Не мога да кажа, че съм удовлетворен от този отговор. Ние за трети път с колегата Николай Пенев питаме за довършването на болничния комплекс. Искам да припомня само, че първите обещания и действия, в кавички бих ги нарекъл, са от 2012 г. при първия кабинет на Бойко Борисов. Във втория кабинет, тогавашният министър на здравеопазването – 2015 г., казва, че до една година и половина болницата ще бъде преместена, не просто завършена, а преместена. След това в този мандат и господин Николай Петров питахме, който заяви, че се разсъждава върху три варианта – целево финансиране, публично-частно партньорство, което той самият счита за най-удачно, финансиране на етапи, като тези тези неща не са взаимно изключващи се. Преди точно две години сме си говорили с Вас, говорихте тогава, че има ангажимент на министър-председателя, на министъра на финансите болница ще има. Две години по-късно болница няма. Не твърдя, че причината това да е така е непременно само и единствено в неспособността, не казвам нежелание, тъй като демонстрирате желание, заявявате, че правителството има това желание, но неспособността да се организира така процесът, че хората най-после да получат новата Времето минава, положението в сегашната се влошава. Знаете сигурно и за проблемите, които са не само със сградата, но и с медицинския персонал. Знаете сигурно, че една голяма част от ямболските деца не се раждат в Ямбол, а в други градове поради състоянието на болницата. И други много примери могат да се дадат. Не разбирам и ако може това да уточните: след като стана ясно, че 27 милиона очевидно не стигат, при положение че сметката, която излезе след проведения търг, е 9 милиона повече, Вие сега отново отпускате пак толкова, въпреки заявеното от министър-председателя на поредната предизборна кампания, мисля, че беше за местните избори, че са готови да отпуснат толкова, с колкото трябва да се завърши най-после тази болница. Уточняващият защо отново сумата е 27 милиона? От къде са планирани да се превеждат тези пари, при положение че не са предвидени в държавния бюджет? Да отбележа, че в Китай за една седмица на гола поляна

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Вигенин, мисля, че двете решения на правителството явно показват и демонстрират желанието на Министерския съвет и това, което е поел като ангажимент министър-председателят, наистина да се довърши болницата в Ямбол. Първо Вие казахте, че не знаете дали са осигурени парите. Парите са осигурени, казах, в Тригодишната бюджетна прогноза и в бюджета на Министерството. Така че няма да има никакъв проблем да бъдат преведени на три пъти, както е предвидено, съответните средства за увеличение на капитала. Според мен парите са достатъчни. Техническото задание показва ясно, че това е ресурсът, в рамките на който може да се довърши сградата. Наистина имахме проблеми с процедурите по ЗОП, но мисля, че тази година нещата са изчистени и строежът, тоест довършването на болницата ще започне. Ще бъде обявен нов търг. Надявам се този търг на базата на техническото задание да приключи успешно и да започнем да довършваме сградата. Благодаря

Продължаваме с въпрос към господин Емил Димитров – министър на околната среда и водите. Той ще отговори на въпрос от народния представител Васил Антонов относно депониране на отпадъци в Плевен, внесени от Италия. Имате думата, уважаеми господин Антонов, да зададете въпроса.

Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, в първите дни на 2020 г. Окръжна прокуратура в Плевен обяви, че образува досъдебно производство за наличието на 9 хиляди тона отпадъци, внесени от Италия и открити в депо в Плевен. Според изявленията на ръководителя на Окръжна прокуратура в град Плевен отпадъците са внесени в продължение на една година, но до този момент не са предприети никакви действия по тяхната преработка. Впоследствие, след задаването на моя въпрос, се оказа, че отпадъците са внасяни последните пет години на тази площадка – особено активно след 2018 г., когато в Китай със закон е забранено внасянето на особено опасни 24 вида твърди отпадъци. В тази връзка по отношение на депонираните отпадъци в Плевен, внесени от Италия, моля да ми отговорите по какъв начин са транспортирани тези отпадъци отпадъци от Италия до България и какво е тяхното предназначение? Площадката за съхранение на тези отпадъци има ли съответните разрешения от РИОСВ? И ако има, отговаря ли на съответния код Съдържат ли опасни елементи и материали отпадъците, съхранявани на площадката в индустриалната зона в Плевен? По какъв начин е определено депото в Плевен за тяхното съхранение? Какъв е контролът, осъществен

дружеството е разрешено да извършва дейности с код – рециклиране, дейности с код R12 – предварително третиране и дейности с код R13 – приемане и съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 и R12. Извършените дейности на площадките са с отпадъци от пластмаси и каучук, опаковки, дървесни материали, хартиени, картонени, пластмасови, стъклени и композитни, многослойни опаковки и други отпадъци. Площадката е оградена с контролно-пропускателен пункт, положена е трайна настилка. Няма статут на депо за отпадъци, съответно не са приложими изискванията за депонирани отпадъци. Обособени са участъци за съхранение на приетите отпадъци. Въз основа на надлежно издаден регистрационен документ и пълен допълнителен набор от изискуеми документи, нотифицирани от италиански орган, компетентен по прилагането на Регламент за превоз на отпадъци, както и положително становище от РИОСВ – Плевен, за допустимост на внос и готовност на съоръженията за третиране,

Отпадъците са превозени в съответствие с предварително одобрен маршрут по море от пристанище Неапол до пристанище Варна и след това с камиони до площадка на дружеството в град Плевен. Всички отпадъци са застраховани съгласно изискванията на Регламента. Министерството на околната среда и водите осъществява контрол по това съгласие чрез четири възложени от ресорен заместник-министър проверки в периода,

проверки допълнително не са констатирани нарушения нито по условията на издадените регистрационни документи за дейността с отпадъци, нито по условията на даденото съгласие за превоз и оползотворяване на отпадъците. Впоследствие при извършените проверки са констатирани 4311 тона получен гранулат за съхранение. Констатирано е също, че извън отпадъците по даденото съгласие в допълнение дружеството е осъществило внос на отпадък 191204 – пластмаса и каучук от Италия. През месец октомври 2019 г. дружеството е получило и 822,64 тона отпадък с код 191212 с произход от България, които също се съхраняват на площадката. Съгласно разпоредбите на Регламента за превоз на отпадъци дружеството разполага с едногодишен срок за оползотворяването им от датата на приемането в съоръжението. За една трета от тези отпадъци този срок ще изтече през месец април тази година. Площадката на дружеството е запечатана на 2 януари 2020 г. във връзка с образувано досъдебно производство № 206/2019 г. за неопределен срок. Съгласно Регламента в зависимост от резултатите от разследването при вина на изпращача отпадъците ще бъдат върнати обратно в Италия; в случай, че отпадъците не могат да бъдат рециклирани, както е планирано, по вина на получателя, ще бъде издадена заповед за екосъобразно третиране за сметка на дружеството – получател на отпадъците. Благодаря Ви, уважаеми господин Министър. Имате думата, за реплика, господин Антонов. Уважаеми господин Председателстващ, уважаеми колеги! Уважаеми господин Министър, всичко това, което го казвате, би имало стойност, ако последващите действия на прокуратурата не бяха такива, каквито са. Ако не Ви е известно, от вчера в Плевен има задържано лице, именно по тази причина – за извозване и съхранение на опасни отпадъци, не тези по код 191212, а на шлака и други твърди отпадъци, които съответстват на код 191211. Именно това е причината, по която и министър-председателят на Италия се намира в България, надявам се – за установяване на причините, по които голяма част от вредните отпадъци се оказаха в България. Защото се оказа, че не само в Плевен са тези отпадъци, по късно се оказа, че те са във Враца, в много други населени места, мини и така нататък. Така че въпросът, който искам да поставя, допълнителният въпрос към Вас е: първо да уточним съответстват ли тези отпадъци на кода, по който са приети в България? Кои са служебните лица, които са допуснали да има подобно несъответствие между това, което е упоменато, и това, което е прието? Как и по какъв начин и в какви срокове обществото ще знае истинското състояние на вредните отпадъци? Къде ще бъдат унищожени или придвижени те? В голяма степен именно в края на миналата година този въпрос бе поставен и от италиански журналист, в резултат на което се извършиха и големите разкрития. Нека да бъдем обективни и очакванията на обществото са за честност и почтеност по коментиране на тази тема. Благодаря Ви.

Всичко, което е предприето от страна на Министерството на околната среда и водите, е въз основа на международните регламенти и на получени документи от РИОСВ – Плевен, която пряко упражнява контрол по дейността. Независимо от всичко са направени четири допълнителни проверки – дали съответства издадената вече нотификация и разрешение за дейността, която упражняват. Всичките протоколи, изпратени от Плевен към София, показват, че всичко е нормално. А това са допълнителни четири проверки преди да се разреши изобщо цялата процедура, тоест общо са пет – в началото и четири след това. За всички последващи събития отпадъци, които не съответстват на кодовете, за разрешения и за проверки, които са извършвани и са удостоверявани с документи, които не отговарят на действителното или фактическото състояние, отговорността и задълженията на тези, които са ги издали, в момента има досъдебно производство. съдебната система съдебните, правораздавателните органи са тези, които ще установят кой по веригата е извършил нарушение или престъпление. При нас документите показват, че всичко съответства и ние не можем на място да кажем даденото разрешение след това кой и какво ще внася с него задължение е на местните структури, те са абсолютно оперативно самостоятелни в рамките на закона. Освен първоначалното, още четири пъти е питано, и е отговорено, че всичко е добре. Тези документи са иззети и са предадени на разследващите органи. Такива случаи има много. Обществената нетърпимост е голяма. И в Батак в момента предстои да вземем два контейнера и да ги изпратим обратно за Италия. И във Варна имат контейнери, също сте запознати – поредица контейнери, които предстои да бъдат върнати Знаете, че имаше струпани отпадъци до една магистрала, които запалиха и компрометираха съоръжението – моста, то беше изградено. Установено е, че същата фирма продължава да трупа отпадъци в близост до моста, да застрашава живота, здравето на хората и пак да бъде изгорен мостът, така че ще ѝ бъде издадено предписание по всяка вероятно принудителна административна мярка, ще бъде забранено да се упражнява дейността, докато не се отстранят всички неизправности. В тази връзка са и всички останали наши действия. Навсякъде из страната в момента хората, които знаят, че няма как да реализират вече внесени отпадъци, се опитват да ги чистят и ги изхвърлят по деретата. В тази връзка е заповед едно писмо, което изпратихме до областните управители и всички органи на местно самоуправление – те да наблюдават какво се случва около тях, да наблюдават стопански дворове и промишлени обекти, за да не се допуска нерегламентирано съхранение на отпадъци и нерегламентирано освобождаване, изхвърляне на отпадъци където и да е на територията на страната. Благодаря, уважаеми господин Министър. Следва питане от народните представители Ивелина Василева и Емил Христов относно предприемане на мерки от страна на Министерството на околната среда и водите за недопускане на нарушения в областта на законодателството по управление на отпадъците. Заповядайте, госпожо Василева

беше предмет и на предходния въпрос, и на изслушването Ви в Комисията по околната среда и водите във вчерашния ден. Енергичните и решителни действия, които сте предприели за краткото време, откакто изпълнявате тази важна длъжност и поехте това Министерство, бяха приветствани и насърчени от нас, народните представители. Но мисля, че е важно от тази трибуна обществеността да бъде запозната с всички предприети мерки и действия. Защото темата с отпадъците предизвиква силно притеснение и нетърпимост сред обществото. Тя има пряко отношение към състоянието на околната среда и оттам – към живота и здравето на хората. През последния месец в медийното пространство нееднократно се изнася информация за нерегламентирани практики, свързани с вноса, съхранението, третирането и депонирането на отпадъци. Поредните известни случаи са от вчера – открити бяха 102 контейнера на Варненското пристанище, също и отпадъци, стоварени във военен завод в Батак. Преди това имаше случаи на изоставени контейнери с отпадъци на пристанищата в Бургас и Варна, отпадъци с неясен произход или собственик в Лом, във Враца, край Гълъбово и други. Всички тези случаи съвсем логично предизвикват притеснение. То без съмнение се дължи и на липсата на достатъчно доверие в контрола, който осъществява Министерството на околната среда и водите. Контролът е този, който трябва да гарантира както недопускане на замърсяване на околната среда, така и рискове за здравето. Важно е да се отбележи, че законодателството ни изцяло транспонира европейското и, разбира се, е в изпълнение на международното. Нещо повече, нормите са още по-рестриктивни. А Министерството на околната среда и водите е институцията, която осъществява политиката в областта на управлението на отпадъците. Както централната администрация, така и регионалните подразделения на Министерството трябва да извършват превантивен, текущ и последващ контрол по отношение прилагането на законодателството в сферата на управление на отпадъците. В тази връзка моля да ни информирате, господин Министър, за следното: Какви са констатациите и резултатите от проверките, извършени от Министерството на околната среда и водите и неговите контролни органи, по отношение на изнесените в медиите случаи за нерегламентирани практики, свързани с вноса, съхранението, третирането и депонирането на отпадъци? Какви са мерките, които предприехте и планирате, за да не се допускат нарушения на законодателството по управление на отпадъците? Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря и аз, госпожо Василева. Заповядайте за отговор, господин Министър. Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители, уважаема госпожо Василева! Във връзка със засиления контрол на дейността с отпадъци и съвместните проверки на държавните институции, регионални инспекции, органите на Министерството на вътрешните работи, ДАНС и други, Прокуратура, зачестиха случаите на установено нерегламентирано съхранение на отпадъци на територията на страната. Нарушителите на нормативните изисквания изискват опити за освобождаване от тези отпадъци и изхвърлянето им на неразрешени за целта места. Въз основа на постъпилата към момента информация от всички контролни и правоприлагащи органи можем да си направим следните изводи: Първо. Констатираните нарушения са при превози на отпадъци – предмет на общите информационни изисквания от така наречения Зелен списък, които съгласно европейското и действащото в България законодателство не подлежат на предварително нотифициране и съгласие. Ние сме длъжни да ги приемем, както те приемат нашите. Там са установени много нарушения. Имах веднъж вече повод да кажа, че имаме изключително европейско законодателство, което обаче ние прилагаме тук по по-различен начин от това, както се прилага в цяла Европа. Второ. В повечето от огласените случаи се касае за смесени отпадъци с битов произход, представени за отпадъци от пластмаса и каучук, с цел да се избегне процедура по предварителна нотификация и съгласие.

и 191212 – други отпадъци, включително смеси от материали от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 191 11. Четвърто. В много от случаите получател на отпадъците е едно и също дружество, регистрирано като търговец и като брокер, което няма право да действа като получател, респективно вносител, за целите на трансграничен превоз на отпадъците в България. Като превенция за недопускане на посочените нарушения се предприемат следните мерки: Въвежда се извършване на 100% физически контрол на границите на Съюза и на страната от органите на Главна дирекция „Гранична полиция“ и на звената на Пътна полиция в областните дирекции на МВР при превоз на отпадъците с кодове 191204, 191210 и 191211. Разработени са и предстои приемането на инструкции за взаимодействие между Агенция „Митници“, Министерството на околната среда и водите, Министерството на вътрешните работи, Главна дирекция „Гранична полиция“ и на звената „Пътна полиция“ в областните дирекции на МВР, както и в Министерството на околната среда и водите за повишаване на контрола върху трансграничния превоз на отпадъци. Въвежда се уведомителен режим за превозите на отпадъци от така наречения Зелен списък – най-малко три работни дни преди началото на всеки превоз или въвеждането на територията на страната, които се изпращат до РИОСВ по местоназначение на отпадъците, където следва да пристигнат; копие от попълнен формуляр по Приложение № 7 на Регламента за превоз на отпадъците, подписан в поле № 12. Подготвят се законодателни промени, свързани с въвеждането на банкови гаранции за всички площадки, на които се извършват дейности с отпадъци, както и за търговците и брокерите на отпадъци, които до този момент с много минимална сума можеха да регистрират дружества и на практика остават безнаказани откъм финансови санкции,

Информацията се разпределя към съответното РИОСВ за територията, на която са предназначени тези отпадъци, с цел проследяване на товара и контрол по оползотворяването. Тази информация ще бъде изпращана директно всеки ден след получаването в равен обем и съдържание и на Министерството на вътрешните работи за тяхна реализация, по преценка. Операторите в този център ще осигурят координация и взаимодействие с всички контролни органи по Регламента за превоз на отпадъци. В допълнение са предприети мерки за засилване на контрола на площадките и съоръженията с дейности с отпадъци. Ще бъдат извършени проверки на тези площадки, които през миналата година са получили повече от две системни или две големи нарушения, за да се пристъпи към закриването и отнемането на разрешението, защото системни нарушители повече няма да има нужда да работят на нашата територия. През 2019 г. във връзка с изпълнение на разпоредбите на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове от регионалните инспекции са извършени общо 8868 проверки. За установените нарушения по сектор „Отпадъци“ са издадени 224 наказателни постановления на стойност 882 хил. 900 лв. Не Не считаме, че това е достатъчно и през тази година то трябва да продължи с много по-голяма сила и с много по-големи санкции, защото обществената нетърпимост към тази тема е изключително висока. Ние трябва да предприемем всички действия, които се изискват от нас, за да отговорим на тези очаквания.

Уважаеми господин Министър, всеки ден ни заливат с нови съобщения за отпадъци, което носи още по-голямо безпокойство. Ето и последните случаи! Дори в Батак, за който споменахме, там собственикът е казал, че ще започне извозването на отпадъците. Къде? Хората не знаят къде. Има ли разрешение? Къде ще бъдат складирани? Това още повече увеличава безпокойството.

голямо количество отпадъци. Изобщо не поставям въпроса за това, че там има разрешение за едно огромно количество – повече от 1,5 млн. тона отпадъци. Това нещо в общ аспект ме кара да се замисля: колко е общото количество отпадъци в страната, внесени през последните години? Какво имаме на територията на страната? Имаме ли някакъв отговор? Какво правим с тези отпадъци? Питам: какво правим с тези отпадъци? Какво се случва? Свидетели сме, че Малайзия върна повече от 4 хил. тона отпадъци, и то на богати европейски страни. Благодаря, че Вие превантивно отговорихте на единия от въпросите – отговорихте изключително изчерпателно, и аз просто няма да го задам. То беше: как е организиран контролът оттук нататък – не само входящият контрол, как е организиран последващият контрол върху това, което влиза в страната?

Благодаря, уважаеми господин Председател. По поставените от Вас въпроси, господин Христов, какъв ще бъде контролът? Той е такъв, какъвто е в цяла Европа, но очевидно за България е недостатъчен и в тази връзка ще трябва да увеличим контролните правомощия. Моята цел, която съм се опитвал да постигна, разговаряйки с колегите, обмисляйки как да може, без да нарушаваме действащото законодателство и вече предприети европейски съглашения и мерки, е да не натоварваме допълнително администрацията, защото тя си има свои собствени функции и задачи, а да създадем оперативен междуинституционален координационен център, който в реално време да обменя информация, тъй като институциите в момента не си говорят. Контролът всъщност е от „Гранична полиция“, „Митници“ и РИОСВ на място – те последващо отиват и проверяват какво има. Голяма част от въвеждането на тези отпадъци в България, независимо по какъв начин – в контейнери, в бигбекове, камиони, дори не е на уведомителен режим. Те имат право да ги въведат, имат право да ги използват и след три години ли, след две години ли, след една година разбираме какво се е случило. Така е в цяла Европа. Ние изнасяме повече отпадъци, отколкото внасяме, но имаме проблем с тези, които са внесени. Така създалата се ситуация не би могла да продължи, затова създадохме този координационен център. Ще обясня какво представлява. На границата, когато митничар или граничар, защото имаме различни режими, установи, че има отпадъци и не види съпроводителните документи или не е уверен в това какво се вози в камиона, от София ще бъдат упоменати лица, които на няколко – малък брой КПП-та, да могат да оказват съдействие и да казват: „Това не е, което е представено. Върнете го обратно.“, или „Това подлежи на влизане, но ще го проверим и на съответната площадка.“ За да сме сигурни, че това нещо ще се случва, изградихме координация, за която предстои да се подпишат съответните писма. Вчера МВР бяха при нас, но както ние в реално време ще им предоставяме пълен по обем информация – те на нас също, касаеща конкретно нашата дейност. Същото важи и за „Митниците“, и „Гранична полиция“ Целта е, когато те бъдат въведени, още на границата да се регистрират, ние да узнаем, и РИОСВ, когато пристигнат на площадката – било РИОСВ, било Министерството да изпрати екип, или МВР, а може и всички заедно, за да знаят какво се случва. Предприетата мярка за отнемането на разрешенията за площадки, които са се компрометирали, на търговци, които вече са с недобросъвестни практики и най-вече на брокерите, които до този момент без никакво притеснение от санкция можеха да упражняват тази дейност, се прекратява, стига законодателната инициатива да бъде възприета от Вас. Целта е всички по веригата, които се занимават с този вид дейност, да са при равни права и равни отговорности. Единият има

десетките контейнери, във Варна имаме. Всичко общо взето е от Италия. Имайте предвид, че ние затворихме една от мощностите, другата няма да получи разрешение на този етап, докато не мине оценката за въздействие на околната среда. Така че ние имаме четири мощности, които работят. Много по-малко са, отколкото само преди дни. Всичките количества, които са били предназначени за там, в момента започват да излизат по един или друг начин. Това всъщност е оценка, че мерките действат, въпреки че за нас е неприятно. Навсякъде, където излязат тези товари, би трябвало да са застраховани и застрахователят трябва да поеме обратното връщане в страната, която е изпращач. Разбирате, че тази криминална дейност, която в момента се развива, трябва да бъде пресечена и в тази връзка са нашите усилия. Мога да изброя градове – Враца; Монтана – няколко проверки; прокуратурата; заведени са досъдебни производства в Монтана, тирове от Италия; Пазарджик – Екобулхард, от Инспекцията е съставен акт за установяване на нарушението; от Румъния имаме, в Пазарджик – замърсяването на река Марица,

своето разрешение – нотификация. Явно този механизъм в България се заобикаля. Европейско ни е законодателството, добро е, но не се прилага по този начин, по който ние бихме искали. Ще увеличим мерките. Надявам се на Вашата подкрепа. Благодаря, уважаеми господин Димитров. Имате думата да изразите Вашето отношение към отговора, госпожо Василева. Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Министър, от Вашето изложение е ясно, че работите усилено, отговорно и сериозно за повишаване качеството и ефективността на осъществявания контрол от Министерството на околната среда и водите и неговите подразделения. Трябва да бъдат преодолени слабостите в контрола, за да се гарантира в пълна степен недопускане на нерегламентирани практики, нарушения, замърсявания и рискове за здравето на хората. За целта е необходимо да се подсили и административният капацитет на Министерството на околната среда и водите. Факт е, че през последните три години бяха освободени много експерти, хора с тесни професионални професионални познания и специфични компетентности. Това безспорно оказва влияние върху качеството на работата, включително при осъществяването на контролната дейност. Убедена съм, че въвеждането на по-строги механизми за контрол и координация както в рамките на Министерството, така и във взаимодействието с регионалните структури и останалите ведомства, най-добре ще могат да бъдат постигнати желаните резултати и за повишаване на доверието на обществото в осъществяваните политики от Министерството на околната среда и водите. В обобщение – ключът е засилване на контрола, подобряване на административния капацитет, координация и взаимодействие с другите контролни и компетентни органи. Бъдете сигурен, че ние, народните представители, ще подкрепим и законодателни промени в тази посока, така както още миналата година предложихме текстове в закона, с които въведохме задължително видеонаблюдение на площадките, където има изгаряне на твърдо гориво и отпадъци, и на депата за отпадъци. Препоръчваме да се извършват усилени проверки за наличието на такова инсталирано оборудване. Разбира се, всички ние приветстваме Вашите усилия, стъпките и действията, които сте предприели. Желаем Ви успех и се надяваме скоро на резултати. Разчитайте и на нас за подкрепа и по отношение на необходими законодателни промени в тази посока. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаема госпожо Василева. Благодаря и на Вас, господин Димитров, за участието в днешния парламентарен контрол. Преминаваме към въпросите към министъра на регионалното развитие и благоустройството – Петя Аврамова. Бих искал да Ви информирам, че парламентарният контрол ще продължи малко след 14,00 ч., за да изчерпим и трите въпроса към министър Аврамова. Първият е от госпожа Смиляна Нитова относно построяване на паркинг за тирове на граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево“. Заповядайте, госпожо Нитова. Уважаема госпожо Министър, на граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево“ се образуват километрични опашки от тежкотоварни автомобили, понякога достигат до 25 км. Задръстването от тировете създава хаос и е предпоставка за пътнотранспортни произшествия. Съвсем скоро имаше такива пътнотранспортни произшествия. През месец декември миналата година общинският съвет в Свиленград гласува декларация до министър-председателя Бойко Борисов с искания за спешни мерки, които предвиждат построяването на паркинг близо до пункта, където тировете Моят въпрос е: предвижда ли се финансиране и построяване в спешен порядък на така необходимия паркинг? Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаема госпожо Нитова, експертите в Министерството на регионалното развитие и благоустройството се запознаха внимателно с изложеното в декларацията на общинския съвет – Свиленград, приета на 5 декември 2019 г. Въпросът с образуването на километрични опашки от тежкотоварни превозни средства по автомагистрала „Марица“ преди зоната на граничния контролно-пропускателен пункт „Капитан Андреево“ е комплексен и затова декларацията е адресирана до редица институции, имащи отношение към намирането на решение на проблема. Преди да предоставя на вниманието Ви становището на специалистите от Агенция „Пътна инфраструктура“, които отговарят за поддържането и управлението на републиканските пътища, бих искала да Ви уверя, че Министерството и Агенцията по никакъв начин не се дистанцират от проблема, поради което през годините възлагат множество дейности за облекчаване на ситуацията съобразно своите правомощия, предвидени в Закона за пътищата. По този повод е възложено изработването на проект за организация на движение за пътна връзка „Генералово“ – автомагистрала „Марица“ при км 107+600 към към път I-8 при км 377+740. Участъкът от първокласния път от връзката с автомагистралата до пътен възел „Капитан Андреево“, където моторните превозни средства се включват обратно в автомагистрала „Марица“, е с дължина 2 км и е с трилентов габарит. Той е в много добро общо състояние и ако през зимния период се установят компрометирани места по настилката, ще бъдат своевременно отремонтирани. Новата организация на движение ще даде възможност при необходимост тежкотоварните автомобили да се пренасочват и да изчакват на първокласния път, без да пречат на останалите пътни превозни средства на автомагистрала „Марица“. съдове за смет, два частни паркинга със заведения към тях, които са оборудвани със санитарни възли. Новата организация на движение ще допринесе за подобряване на пътната обстановка по автомагистралата. Проектът е съгласуван в Агенция „Пътна инфраструктура“ и в началото на декември миналата година беше внесен за разглеждане и произнасяне по компетентност в сектор „Пътна полиция“ на МВР – Хасково. След съгласуването му ще бъдат монтирани необходимите пътни знаци, а хоризонталната маркировка ще бъде приведена в съответствие с проекта. Тук е мястото да обърна внимание, че изграждане на зона за изчакване на паркинг с достатъчен капацитет за тежкотоварни автомобили в близост до пункта, за който поставяте въпроса, е в компетентността на повече от едно ведомство. Независимо от това изразяваме готовност за съвместни координирани действия с останалите компетентни институции за решаване на този проблем. Бих искала да кажа, че в Агенцията постъпват заявления за инвестиционни намерения от частни инвеститори, които подкрепяме и сме в готовност да окажем съдействие при реализирането на техни инвестиционни предложения в рамките на нашата компетентност относно процедурите по издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез изграждане и експлоатация на крайпътни обслужващи комплекси и на пътни връзки към тях при постъпило заявление от заинтересовано лице. Приветстваме такива частни инвестиционни намерения за изграждане на паркинги, на обслужващи зони в тях, включително и оборудвани със санитарни възли и със заведения за хранене, така че ще подпомогнем всеки един частен инвеститор, който има желание да изгражда такъв паркинг. Специално за тази зона има инвестиционно намерение от частен инвеститор върху собствен терен да изгради голям паркинг за тирове. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаема госпожо Министър. Имате думата за реплика, госпожо Нитова. Уважаема госпожо Министър, чух Вашите намерения за облекчаване, престоя и трафика на тежкотоварните автомобили в този район, който затруднява движението по автомагистрала „Марица“, но не чух отговор на въпроса ми: ще има ли и кога ще се изгради такъв паркинг за тези тежкотоварни автомобили, тъй като въпросът е сложен от няколко страни? Първо, този престой на самата автомагистрала затруднява движението по нея и е предпоставка за пътнотранспортни произшествия. От друга страна, водачите на тировете – шофьорите, при престоя си замърсяват околната среда, като изхвърлят отпадъци, а няма и тоалетна. България като страна – членка на Европейския съюз,

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаема госпожо Нитова, в своя отговор подробно обясних за проекта, който е изготвен и в момента чака съгласуване от сектор „Пътна полиция“ за облекчаване на трафика и за отклоняване на тировете по първокласния път, където те да изчакват преминаването през пункта, където има и зони за отдих със санитарни възли. В края на своя отговор подчертах, че в района точно на граничния контролно-пропускателен пункт има частен инвеститор, който иска – има и официална кореспонденция с Министерството и Агенцията, да изгради голям паркинг за тирове. Така че това е частна инициатива, каквато ние подкрепяме и бихме подкрепили за всяко едно място по протежение на магистрали, първокласни и второкласни пътища в България. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаема госпожо Аврамова. Преминаваме към следващия въпрос от народния представител Кристина Сидорова относно прохода Шипка. Заповядайте, госпожо Сидорова, да развиете Вашия въпрос. Дължината му е 29 км и се намира на територията на областите Габрово и Стара Загора. Проходът е част от републикански път I-5. Това е и най-бързата връзка между Северна и Южна България, а за нашата област – област Габрово, проходът е от важно значение даже, мога да кажа жизненоважно значение, защото това е директната връзка на нашата област с Южна България. Припомням, че това е маршрутът до Паметника на свободата на връх Шипка. Само след месец там ще се струпат хиляди хора, за да отбележат поредната годишнина от Освобождението на България от турско робство. За съжаление, състоянието на пътната настилка е повече от компрометирано – няма маркировка, асфалтът не е в добро състояние, особено от страната на област Габрово. Тези факти са предпоставка за ПТП-та и за случване на трагични инциденти. Периодично има и пропадания, и свлачища, както всъщност и в момента. Близо година вече продължава временна организация на движението там заради поредното пропадане на пътното платно. Този път е към км 164+150, а това, пак казвам, е предпоставка за пътнотранспортно произшествие. Знам, че в момента приоритет на Министерството на регионалното развитие и благоустройството е обходът на град Габрово и бъдещото изграждане на тунел под Шипка, но това не означава, че Шипченският проход трябва да остане без поддръжка и да бъде в състоянието, в което е в момента. В тази връзка въпросът ми към Вас е: кога ще бъде възстановена пътната настилка и укрепено свлачището?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

В случая се касае за пропадане на пътното платно в частта на банкета, отнесени са бордюри и водещи ивици. Дължината на участъка с пропадането е около 10 м, но настилката е напукана в участък с дължина около 50 м на около 1 м от външния ѝ ръб. Основната причина за деформацията е преовлажняването на пътния насип от интензивни, значителни количества дъжд през изминалите години, интензивно снеготопене, както и динамичното натоварване от преминаващи моторни превозни средства. Агенция „Пътна инфраструктура“ е предприела незабавни действия за кратковременни мерки за осигуряване на пътната безопасност, като в засегнатия участък е изградена преграда от чували с пясък, поставени са бализии и предпазна лента. Монтирана е съответната вертикална сигнализация – знаци 8, B 26, преминаване отляво на знака, забранено е движението на моторни превозни средства над 12 т, като срокът е целогодишен. дългосрочен план и за цялостно решаване на проблема с трайното укрепване на пътя са предприети следните действия: между Агенция „Пътна инфраструктура“ и „Автомагистрали“ ЕАД е сключен договор на 23 октомври 2019 г. за за изпълнение на проучвателно-проектантски работи и строителство от инженери на обект „Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път I-5, Габрово – Шипка – Казанлък.“ Подготвено е задание за проектиране и то е утвърдено. След приключване на проучвателно-проектантските работи, изготвянето на Техническия проект на базата, на който ще бъдат извършени укрепителни дейности и превантивни мерки по републиканския път, след одобряването му при предаване на проекта, комплексния доклад и издаване на разрешение за строеж, ще се пристъпи към строително-монтажните работи за трайното укрепване на пропадането. Към момента предстои да бъде обявена в в близките дни и процедура, която е по Закона за обществените поръчки за строителен надзор на обекта. Стойността на обекта е 7 млн. 938 хил. лв. с ДДС, като средствата са осигурени от бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“ по Програма „Аварийни ремонти“. Предвижданията са през втората половина на 2020 г. да започнат и реалните строителни дейности. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН:

в най-кратки срокове да започне рехабилитацията на този участък, защото, пак казвам, той е жизненоважен и нека, докато се случи тази рехабилитация, да си пожелаем да няма ПТП-та по участъка. Благодаря още веднъж.

Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми дами и господа народни представители! На територията на Русенска област републиканската пътна мрежа е подложена на интензивен трафик, в това число на тежкотоварни и международни транспорти. Всички знаем за печално известния път Русе – Бяла – Велико Търново, за който сме имали възможност да говорим, на който прекалено често се случват пътнотранспортни произшествия, много от които завършват с жертви. Тази тема трябва да остане на вниманието ни, госпожо Министър, и с риск да бъда досаден ще продължа да я поставям, тъй като прекалено много години русенци очакват този път да бъде подобрен. Това не се случва! А всеки път, когато се случи автопроизшествие, движението се отклонява по друг път – III-501. Това е път от третокласната републиканска пътна мрежа, преминаващ през много населени места и общини, между които Басарбово, Иваново, Две могили, Борово, Бяла. Това създава много сериозно напрежение в тези населени места. От една страна, хората се страхуват да не бъдат прегазени от бързащите камиони и изнервените шофьори, от друга страна, трафикът е затруднен, тъй като пътят не е пригоден за такъв вид трафик. Населението на тези общини ни помоли да Ви попитаме и това правим с колегата ми Добрин Данев: има ли заложени средства в Агенция „Пътна инфраструктура“ за 2020 г. за рехабилитация на път III-501? Ако има такива, какво конкретно се предвижда да се направи и кога, за да се пригоди този път, като, разбира се, основното решение на проблема остава големият ремонт за важния за цялата област път Русе – Бяла – Търново? ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, уважаеми господин Зарков. Имате думата за отговор, госпожо Министър. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Данев, уважаеми господин Зарков! Републикански път III-501, Русе – Иваново – Две Могили – Бяла е с дължина 52,6 км на територията на област Русе. От страна на Агенция „Пътна инфраструктура“ са предприети действия за извършване на цялостен ремонт на третокласния път за гарантиране на безопасността на пътуващите. Във връзка с изпълнението му в началото на януари тази година Агенция „Пътна инфраструктура“ възложи на пътно поддържащата фирма изработването на Технологичен проект за извършване на превантивен ремонт на 22,2 км от третокласния път в участъка от град Русе до разклона за село Червен. Предвидените дейности са: ремонт на пътната настилка, отводнителни мероприятия, ландшафтно оформяне, ремонт на повредени или поставяне на нови пътни знаци, окончателни ограничителни системи, полагане на нова хоризонтална маркировка. След изготвянето и съгласуването на технологичния проект и осигуряването на финансов ресурс, ще се премине към неговото изпълнение, ще бъдат разгледани както възможностите за включване на обекта в програмата за текущ ремонт и поддържане на Агенцията в зависимост от финансовата рамка на програмата, така и чрез целевото финансиране от държавния бюджет. Индикативната стойност на строително-монтажните работи ще може да се посочи, след като бъде готов Проектът. Ремонтът, който ще се извърши в участъка от км 0 до км 22+200, е част от поетапните ремонти дейности на пътя за подобряване на неговото експлоатационно състояние. Надяваме се в следващите години чрез различни механизми и източници на финансиране

Благодаря ви, уважаеми господин Вигенин. Уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Хубавото във Вашия отговор, госпожо Министър, е, че този път е на Вашето внимание и по него се работи. Лошото е, че няма готов технологичен проект, няма осигурен финансов ресурс, чакаме тол системата, която се забавя, тоест това ще отнеме много време. Още по-лошото според мен мен – сигурен съм, че Вие го осъзнавате, е, че подобряването на експлоатационното състояние – дори да бъде направено бързо, ще бъде само временно, поради простата причина, че този път се използва за неща, за които не би трябвало да се използва, а именно в следствие на катастрофите по другия път. Приемете новия ми въпрос като подновяване на призива за съвместно действие за решаване на големите проблеми на пътнотранспортната мрежа на областта, които действително са придобили хроничен характер. Използвам оставащото ми време, за да Ви помоля и препоръчам, госпожо Министър, да намерите време да отидете до област Русе и да представите това, което прави Министерството по тези наболели проблеми, пред гражданството там, защото

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми господин Зарков, аз благодаря за разбирането и подкрепата за това, че пътищата в България имат нужда да бъдат на фокус и че имат нужда от сериозен ресурс за тяхната рехабилитация. При моите пътувания в България съм установила, че има области, в които пътната инфраструктура е в по-добро състояние, включително и областта, от която съм аз, имат нужда от по-сериозен ангажимент както на Агенция „Пътна инфраструктура“, така и на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Надявам се за успешния старт на тол системата, за която сте заявявали многократно, че подкрепяте – като справедлив начин за таксуване на преминаващите през републиканската пътна мрежа моторни превозни средства над 3,5 тона, надявам се на нейното успешно въвеждане, както и на допълнителен финансов ресурс, защото, повярвайте, и ние искаме да направим пътищата в България добри. Вярвам, че с общи усилия това ще се случи в близките години и ще имаме такава възможност, за да удовлетворим исканията на всички хора в България да